po pitanju kandidata nemam šta posebno da izjavim. Probao sam na Odboru da ustanovim kvalifikovanost i moram reći da sam blago razočaran zato što sam stekao utisak da kandidati nisu proučili, recimo, Zakon o elektronskim medijima, Konvenciju o prekograničnoj televiziji, da bi mogli da kontrolišu one koji ih finansiraju.Pokušao sam da im ukažem da Zakon i Konvencija o prekograničnim televizijama jasno ukazuju na razliku između emitovanja i reemitovanja, da nema reemitovanja bez emitovanja programa u inostranstvu, da to mora da bude istovremeno preuzimanje i da je zabranjeno prekrajanje, umetanje drugih sadržaja, oglašavanja, recimo, po članu 27. Zakona o oglašavanju, menjanja reklama itd, sve što radi ova Šolakova firma.Nisu u obavezi pre nego što budu izabrani ni da poznaju, ali moram da upozorim one koji na glasanju budu izabrani i one koji su već izabrani da ću pažljivo, a verujem i neke kolege, motriti na njihovo ponašanje, na njihove odluke i pre svega na njihovu kontrolu službenika koji tamo rade, recimo, izvršnog direktora i generalnog sekretara.Sad kad postavite pitanje vezano za član 2. Konvencije o prekograničnoj televiziji o reemitovanju, za član 4. Zakona o REM-u, vi ćete dobiti odgovor od njih,

oni program u nekoj playout room sobi obrađuju, šetaju signal itd, i to se u tehničkom smislu smatra reemitovanjem. To je kao kad bi kozu pitali da li je jela kupus

domaći mediji su nezaštićeni i o tome sam više puta govorio. Znači, kad imate jednu radnju koja je prijavljena, plaća sve obaveze, pored nje se pojavi neka radnja koja daje usluge, kaže – ja sam registrovan u Luksemburgu i ništa ne moram da plaćam, naši zakoni to ne dozvoljavaju, pa ni Zakon o elektronskim medijima. U takvoj situaciji ceh plaćaju oni koji rade regularno. Svi zaposleni u REM-u dobijaju plate od elektronskih medija, televizije i radija, domaćih. Znači, svi zaposleni dobijaju novac, dobijaju plate, plaćeni su od strane tih domaćih TV kanala. Imam utisak da su samo pojedini da su samo pojedini plaćeni od Šolaka, oni koji pišu odgovore.Zato kažem da oni moraju pažljivo da gledaju šta im radi ta služba, ne samo kakve odgovore pišu, nego da striktno poštuju zakone, ne samo o emitovanju i reemitovanju, moraju da utvrde listu najvažnijih događaja, to su ovi sportski prenosi, koje moraju da prenose televizije, po zakonu, koje pokrivaju, je li tako, gospodine Krliću, celu teritoriju Srbije. A nama se dešava ta lista najvažnijih događaja, nije utvrđena već tri godine, što obilato koristi Šolak i sport klubovi da prenose reprezentaciju i tako povećavaju interes i broj pretplatnika za svoje kanale zato što ne pokrivaju celo tržište, a emituju najvažnije događaje koje REM treba da stavi na listu i to bi mogli da prenose samo nacionalni kanali, RTS ili drugi, koji pokrivaju celu Srbiju. To je tako.Sledeće, moraju da nateraju službu da obavesti operatore da nacionalni kanali moraju biti logički poređani, to je član 100. Zakona o elektronskim medijima, da mora prvo da ide RTS, nacionalni kanali, pa sve ostalo. Protivzakonito je to što Šolak radi, što je svoje kanale, a on je vlasnik SBB kanala, poređao na prvo i drugo mesto. To su programi koji 99% svog programa koriste za napad na vlast, a ponekad i državu Republiku Srbiju, što meni ne smeta njihova uređivačka politika, ali mi smeta da su lažni prekogranični kanali, da ubacuju reklame, da otimaju hleb regulatornim medijima. E, to je ono što mi smeta. To je ono što REM mora da učini da natera službu da se poštuju Zakon o elektronskim medijima, Zakon o prekograničnim televizijama i Zakon o oglašavanju. Na takav način će biti uređene. Zamislite da svi naši kanali ponašaju kao N1, kao ovi Šolakovi kanali. Zamislite da se svi naši nacionalni kanali odjave i fiktivno registruju u Luksemburgu. Ko će onda plaćati naknadu od koje primaju platu i troškove ovi u REM-u? Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik gospođa Olena Papuga.Izvolite. Skupštini AP Vojvodine su predložili za kandidata REM-a Slavišu Grujića iz tog razloga što je iz Vojvodine, a ostavku je dao jedan kandidat koji je takođe iz Vojvodine – Đorđe Vozarević, pa su mislili da bi dobro bilo da predstavnika u REM-u iz Vojvodine zameni predstavnik koji dolazi iz Vojvodine i koji živi u Vojvodini, nije možda samo prijavljen na adresi ili je trenutno tamo.Slaviša Grujić je u biografiji naveo da je snimatelj, da je završio Filmsku akademiju u Moskvi, da se zanima filmom, da je da je vrsni snimatelj, ali i da je bio pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje u AP Vojvodini, što ga čini na neki način merodavnim da bi radio dobro taj posao u REM-u i predstavljao na neki način vojvođansko informisanje.Podržaću

Pink itd. iz godine u godinu, od izbora do izbora, nisu nikada pratili izbore, to govorim iz iskustva, nisu pratili, na primer, izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. Znamo dobro da se javni servisi finansiraju iz budžeta i zašto pripadnici nacionalnih zajednica ne mogu da budu predstavljeni na javnim servisima državnim, jedino na RTV, koja i obuhvata samo teritoriju regiona AP Vojvodine?U Republici Srbiji ne žive samo nacionalne manjine koje pokrivaju AP Vojvodinu, nego žive i drugi pripadnici nacionalnih zajednica koji bi sigurno voleli da budu predstavljeni na javnim servisima kao što je RTS ili Pink, na primer. Jednostavno, pripadnici drugih nacionalnih zajednica koji, kažem, žive u drugim delovima Republike Srbije nemaju svoje programe na javnim servisima i to, po mom mišljenju, nije dobro.Zato smo mislili i predlažemo i podržaćemo Slavišu Grujića iz tog razloga što poznaje multikulturalnost, što poznaje informisanje na jezicima nacionalnih manjina i sigurno bi se se založio u REM-u da se više prati informisanje i život nacionalnih zajednica, multikulturalnost u Republici Srbiji, a ne samo, da kažem, u Vojvodini. Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić, predlagač. Pa, evo samo kratko, ne mogu da se složim sa ovim razlozima, jer mislim da su potpuno iluzorni. Na kraju reći ću da smo tri člana REM koje smo prošli put izabrali, dvoje iz mogu vam reći, ne razumemo vaš predlog. Vi predlažete da bude gospodin Grujić, i slažem se da je izuzetno kvalitetan i rekao sam da su svi kvalitetni, čak i ona dva kandidata koji nisu prošli u drugi krug. Zaista nemam nikakvih tu dilema, ne radi se o tome, nego vaši argumenti su mi zaista malo licemerni. Pa, zašto niste za ovu gospođu koju predlaže Društvo novinara Vojvodine? Znači, samo vas zanima onaj koga predlaže vaša poslanička grupa. Pa, ako ste baš toliko za Vojvodinu, onda bi verovatno bilo potrebno da predložite i drugu kandidatkinju koja je iz Vojvodine, koja je profesor na fakultetu i koja ima izuzetnu karijeru. Nadam se da ste i to pogledali. Pravo na repliku, narodni poslanik Olena Papuga. Izvolite. **Olena Papuga** Pa, naravno, da smo pogledali i proučili sve kandidate, ali pravo svake poslaničke grupe je da predloži svog kandidata i to jednog. Mi smo se odlučili za Slavišu Grujića, što ne znači da nećemo da glasamo i za neke druge kandidate za koje vidimo da žive u Vojvodini i predstaviće Vojvodinu takvu kao što treba.Mislim, da ipak gospođa koja je predložena živi u Vojvodini iz Nove Gradiške iz Hrvatske, jednostavno možda ne vidimo na neki način da će ona predstavljati nacionalne zajednice u toj meri i Vojvodinu kao što bi predstavljao Slaviša Grujić. Svako ima neko svoje pravo da predloži nekoga i da brani taj svoj stav.

kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, lepa rasprava na temu REM na današnjoj sednici Skupštine Srbije.Ono što moram da kažem na početku, evo predsednika Odbora za kulturu, kolege Krlića u sali i lavovski od jutros brani ovaj predlog za koji smo mi praktično bili samo jedan sprovodnika Odbor za kulturu. Ali, moram da naglasim ovde nešto što je važno reći, a to je da je Odbor za kulturu najpre na svojoj sednici na kojoj je trebalo da konstatuje ostavke dosadašnjih članova REM bio optužen za nekakav pritisak.Meni je žao što kolega koji je glasno o tome govorio na tom Odboru nije sada u sali, od jednog Odbora za kulturu koji zaista skladno radi i dosta je radio u ovom sazivu Skupštine, u jednom trenutku pokušala napraviti jedna lakrdija. Za rad javnosti, ja ću ponoviti ono što su kolege u periodu pre pauze već nekoliko puta rekli, jeste da Skupština Srbije, tako je, bira članove REM, ali da postoje zakonom uređeni predlagači, odnosno gde se vrlo precizno zna ko su predlagači kada su u pitanju kandidati za REM.Mi smo danas imali kao temu, odnosno imamo kao temu Predlog Skupštine AP Vojvodine iz koje nam dolaze dva kandidata i Predlog Udruženja izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara u Republici Srbiji zajedničkim dogovorom. Dakle, između četiri, koliko je predloženo u samom startu udruženja su se dogovorila i Skupštini Srbije predložila dva kandidata.Sve ostalo što se u plenumu čulo kao optužba na račun aktuelne vlasti vladajuće koalicije, ništa je drugo do korišćenja ovog prostora i korišćenja vremena za najpre samo reklamu. Ja to mogu da razumem. Politika dozvoljava da vi naročito, ako niste definisali kako kako ćete ponovo doći do mandata iskoristite ovu temu ne biste li prosto kupili neki medijski prostor, bez da suštinski nešto kažete.Skupština će se opredeliti između četiri kandidata birajući dva, i u tom smislu ja želim zaista puno uspeha u radu onim kandidatima koji budu dobili dovoljan broj glasova i dobiju šansu za svoj angažman u REM.Ono što je važno reći, jeste nesporno takođe, da se i u tim među stranačkim pregovorima vrlo govorilo o članovima REM, da se vrlo pokušalo nametnuti da ovde ima neke cenzure medija i kako god je zvali, ne umem ja to ni da iscitiram do kraja ili ne želim, međutim REM će biti u svom punom sazivu i na njima je odgovornost da ispune svoje dužnosti koje su zakonom propisane. Devet članova REM baviće se svojim poslom neposredno po okončanju ove sednice.Ono što me raduje, a deluje kao kontinuitet, mi danas imamo predložena četiri imena, dva muška i dva ženska. o više žena u parlamentu 40% za sve one koji su bili neverne tome, a ne prozivam nikog, kolege su pružile punu podršku i to smo izglasali, bilo je spora da li jedna žena ume da radi onako kao muškara. Evo, vidite kad počne da predlaže struka, onda i te kako prepozna podjednak kvalitet žena i muškaraca. Meni je drago, ja to moram da naglasim, da se u Srbiji pre svega budi ta svest da prepoznajemo kvalitet, da se manje bavimo polu kome neko pripada.U

da kažem ko su ta dva imena, ali je važno da smo vrlo ponosni na činjenicu da ćemo svojim glasanjem doprineti da REM bude u svom punom sazivu i važno je ovde reći da su ova dva kandidata o kojima danas raspravljamo, odnosno četiri, a dva će se birati, o kojima raspravljamo, posledica ostavke njihovih kolega koja je bila pre svega lični čin a ne nikakav pritisak, nikakav atak, nikakav udar, nikakve ne znam kakve smo termine Mirko čuli na Odboru za kulturu. Praktično smo delovali kao neka SS divizija koja je nekog naterala da napusti REM.Dakle, REM će biti u svom punom sazivu, REM će nastaviti da radi svoj posao, pred nama je predizborna kampanja i to je veliki izazov za nove članove REM. Ja verujem u njih, jer je kvalitet na njihovoj strani i ponovo kažem, u zavisnosti od toga ko će biti izabran unapred želim sreću u daljem radu. Hvala. se.Reč ima narodni poslanik, Violeta Lutovac Đurđević. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas raspravljamo o kandidatima za članove Saveta REM i ja slobodno mogu reći da se danas nalazimo u situaciji kada imamo potpuno ispunjenje svih uslova koje smo imali pred nama, pregovaračkim dijalozima koji su vođeni, a radi unapređenja izbornog procesa u našoj zemlji.Ovo

gde se brojim tri plus dva člana.Izbor članova REM-a je jedan od važnih koraka kada govorimo o izbornim uslovima u našoj zemlji u cilju naravno poboljšanja izbornih uslova ali takođe ovaj izbor članova REM će zasigurno unaprediti rad samog i sada ne postoji zapravo niko u Srbiji ko može reći da nisu ispunjeni uslovi za jednu fer izbornu utakmicu, jer podsećam da smo pre nekoliko dana usvojili i predlog zakona o izboru narodnih poslanika i izboru u izboru u lokalnim parlamentima za odbornike i smanjili izborni cenzus, odnosno izborni prag na 3% čiji će prelazak svakako omogućiti političkim da svoje predstavnike adekvatno prikažu i u parlamentu Republike Srbije i u lokalnim parlamentima. U stvari biće preslikana volja građana Republike Srbije, odnosno izborna volja građana na parlament i na lokalne parlamente, a ujedno ćemo svakako povećati stepen demokratičnosti u samom izbornom procesu, a povećati stepen demokratije u radu Narodne skupštine Republike zaista nije jasno da i dalje postoje političke stranke koje se izjašnjavaju da na izbore neće izaći, odnosno da će bojkotovati izlazak na izbore, pa se prosto pitam, sa jedne strane obećavaju mojim kolegama, doktorima, plate od 1.000 evra i to da mogu sigurno da vode našu zemlju, a sa druge strane strane se plaše čak i izbornog cenzusa od 3%. Ja samo mogu da zaključim da se plaše volje građana Republike Srbije.Mi kao većinska stranka smo doneli ovaj zakon zasigurno na štetu našu, a svojim protivnicima olakšali izlazak na izbore i osvajanjem mandata, ali vidite i to ne valja, a valjalo je 2008. godine, kada je DS, odnosno Dragan Đilas i Vuk Jeremić, podigli cenzus sa 3% na 5% isto mesec dana pre održavanja izbora i tako onemogućila mnogim političkim strankama da se nađu u parlamentu. Pa, ja prosto postavljam pitanje – da li je lakše smanjiti cenzus ili povećati, kako je bolje?Takođe, podsećam građane Republike Srbije da smo u skorije vreme doneli i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, kao i Zakon o javnim preduzećima, Zakon o sprečavanju borbe protiv korupcije i da se apsolutno svi ovi pomenuti zakoni odnose na unapređenje izbornih uslova u našoj zemlji, a politika SNS ima jedan jedini cilj i jedan jedini interes, a to je stvaranje najboljih mogućih standarda u našoj zemlji, pa čak i kada je izborni proces u pitanju.Imamo jednu modernu i stabilnu i sigurnu zemlju i u svakom smislu, a naravno da korupcija bude apsolutno iskorenjena.Izborni uslovi, kada pogledamo kakvi su danas, kako izgledaju danas i kakvi su bili 2012. godine, gotovo se ne mogu ni porediti, a kada bi se poredili, ja bih rekla kao nebo i zemlja, jer pre 2012. godine, bila je potpuna netransparentnost biračkog spiska, a mi smo sada uredili upravo taj birački spisak.Pre 2012. godine, nismo imali ni „Televiziju N1“, ni „Novu S“, ni listove poput „Danas“, „NIN“, „Nedeljnika“, i još podsećam na jako važnu stvar, da Srbija danas ima više istraživačkih medija nego u bilo kojoj zemlji u našem okruženju. Tako da ko hoće da bude pravedan i ruku na srce može da kaže da smo učinili apsolutno sve, kada su u pitanju unapređenje izbornih uslova u našoj zemlji, ali svakako odluku, ko će od političkih stranaka izaći na izbore, donose, naravno, oni, nadam se da će doneti u interesu građana Republike Srbije, a ne u sopstvenim interesima, interesima pojedinca i njihovih političkih partija.Danas se u Srbiji, u parlament ulazi na osnovu rezultata na izborima, na osnovu volje građana Republike Srbije, a ne na osnovu toga koliko je neko jak na ulici i koliko neko zna lepo da vređa, psuje i omalovažava. Neka izađu na izbore, naravno i građani će svakako reći šta misle o njihovoj politici nasilja.Ja sam sigurna da građani Republike Srbije prepoznaju napor koji smo mi uložili, da izborni uslovi budu unapređeni i da to što smo uradili, da će im pružiti sigurnost i veru u izborni proces, jer na kraju, ipak su građani ti oni koji će dati sud i koji će dati svoj glas i koji će gledati svoje predstavnike i na lokalnom nivou i u parlamentu. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. dobra politika je ona politika koja rešava probleme građana, koja osluškuje potrebe koja se zasniva na slobodi, na otvorenosti, na odgovornosti, na toleranciji, politika koja je usmerena ka kritičkom preispitivanju.Bez

i rekla bih da ćemo izborom i ova dva preostala člana Saveta REM u Srbiji, na ovu temu staviti tačku.Na trećoj rundi dijaloga između predsednika, vlasti i opozicije, nevladinog sektora, stručnjaka, eksperata, donet je zaključak 14. decembra 2019. godine da je potrebno unaprediti rad REM, da je neophodno imenovati tri plus dva nova člana Saveta REM, da je potrebno doneti novi propis za javni medijski servis, kao i osnovati nadzorni odbor

u raspravi na resornom odboru, obavljeni su razgovori o svim predloženim kandidatima i narodni poslanici su imali prilike da glasaju i da na taj način iznesu svoje mišljenje.U tom trenutku ste vi zaista u Srbiji imali jednu paradoksalnu situaciju, kada je Odbor za kulturu i informisanje raspisao konkurs, niko nije želeo, odnosno malo ljudi je želelo da se konkuriše na to mesto REM, jer su se bojali da će ih opozicija provući provući kroz blato i da će na sve moguće načine ukaljati njihovu dotadanju karijeru.Takođe, mi smo kao SNS zaista pokazali da smo spremni da izađemo u susret zahtevima opozicije nevladinih organizacija i stručnjacima i da zaista, pokazali pokazali smo političku volju da smo spremni da unapredimo izborni proces u Republici Srbiji.To nismo uradili zato što smo slabi, zato što se nekoga plašimo ili bojimo, već zato što želimo da zaista u Srbiji kreiramo jednu fer-plej utakmicu na kojoj ćemo kao vodeće politička partija glasovima građana imati prilike da se takmičimo i u toj u toj pravednoj borbi i pobedimo 26. aprila ove godine.Narod Srbije glasa za rezultate. Vi ne možete građane Srbije, ne možete srpskog domaćina tako lako gospodine da prevarite. Srpski domaćin zna za koga će da glasa, srpski domaćin glasa na osnovu rezultata prethodnog rada koji je postigla SNS, na čelu sa Anom Brnabić i predsednikom Aleksandrom glasa za rezultate, a ne prazne priče, ne dvostruke aršine i bahaćenje i otimanje na račun onih koji nemaju, kakav je bio karakter vlasti za vreme Dragana Đilasa, dok je bio gradonačelnik u Beogradu.Danas Skupština treba da izabere dva nova člana Saveta REM, čime bi se ovo regulatorno telo zaista kompletiralo i radilo punim kapacitetom, u punom sastavu od devet članova.Podsetiću vas da je krajem decembra prošle godine, dakle, izabrali smo tri, danas biramo još dva i time pokazujemo da zaista imamo veći demokratski kapacitet i više spremnosti i političke volje, nego što su to imali oni koji su bili na vlasti do 2012. godine.Njima je prvi zahtev na ovom međustranačkom i Fakultetu političkih nauka, i u Narodnoj skupštini, sve vreme provejavao zahtev, Saveta za Srbiju da oni žele, sve vreme su govorili o sastavu REM, a sada ih vidimo, nema ih ovde u Narodnoj skupštini da o tome i raspravljaju i o tome debatuju. Oni bi samo da budu kontra ministri, da se ponovo dohvate fotelja, sekretarica, privilegija i da ponovo vladaju Srbijom, ali imaju jedan veliki problem, narod Srbije ih neće i to neće proći kod kod naroda u našoj zemlji.Takođe, to možemo da vidimo na prostom primeru bojkota izbora, vidimo iz medija da bojkot izgleda neće važiti za neke lokalne lidere, za njihove rezervne grupe građana, imamo najavu grupe građana jedan od pet miliona da će izaći na izbore u aprilu ove godine i da neće poslušati poziv Jeremića, Boška Obradovića i Dragana Đilasa da ne izađu i da bojkotuju ove izbore.Baš me zanima zaista, gospodine Arsiću, kako će to da objasne građanima Šapca, građanima Paraćina, građanima Beograda, da su dobri uslovi da izađu da se glasa na lokalnim izborima, a da su loši uslovi da se glasa za nacionalne izbore, za nacionalni parlament, i ako su ti izbori u istom danu.Takođe želela bih sve narodne poslanike da podsetim kako je to bilo ranije, a kako je to sada, kada je reč o izbornim uslovima. Moja koleginica Violeta iz poslaničke grupe SNS govorila je o tome šta smo mi sve u ovom prethodnom periodu uradili, kako bi poboljšali te uslove, ali ja želim da vas podsetim kako je to bilo pre 2012. godine, kakvi su bili izborni uslovi u Srbiji. Sada su Draganu Đilasu, Bošku Obradoviću, Vuku Jeremiću, zaista puna usta slobode medija, kao da im je narod kriv za to što njihova politika ne prolazi, kao da im je kratka pamet.Građani Srbije se zaista sećaju kako je bilo dok su oni vladali, kakve su sve bile korupcije, zloupotrebe položaja ili netransparentno trošenje novca građana Srbije, kako se to isisavao novac građana Republike Srbije od strane Đilasovih firmi, Multikom grupe i „Dajrek medije“.Dragan Đilas je nakon svoje političke karijere kada je otišao u opoziciju stekao enormno bogatstvo, 619 miliona evra prihoda samo u svojim kompanijama. Takođe, njegovo bogatstvo se procenjuje u nekretninama 25 miliona evra je težak samo u nekretninama. Da se ne sećamo i ostalih Đilasovih nedela u Beogradu.Takođe, kada govorimo o medijima, to vreme je bilo i najprepoznatljivije po ne slobodi gašenja medija, medijskih pritisaka na novinare i urednike. To je bilo vreme kada je hapšen Raja Rodić, kada je ugašena „BK“ televizija. Takođe, u to vreme na razne načine su se obračunavali sa neposlušnim medijima i o tome svedoči i izveštaj pokojne Verice Barać, u Savetu za borbu protiv korupcije, koja je govorila o brojnim brojnim mahinacijama, korupciji, zloupotrebi službenog položaja, ali i tog monopolskog položaja Đilasovoj firmi na tržištu reklamnog prostora.Vi hapsite, vi ste tada te 2009. godine hapsili urednike i vlasnike najčitanijih novina u Srbiji, koji su se usudili da pišu o mahinacijama tadašnjeg vrha vlasti Tadićeve i Đilasove vlasti.Takođe, u vreme Đilasa i Jeremića, i vi ste imali 2020. godine, u trenutku predsedničkih izbora, imali ste negativnu kampanju, prljavu kampanju protiv tadašnjeg kandidata Tomislava Nikolića, koji je bio kandidat na predsedničkim izborima ispred SNS. Kako se onda nisu žalili na stanje u medijima, kao se onda nisu žalili na pritiske koji su vršili nad novinarima, nad urednicima?Dragi građani Srbije, drage kolege narodni poslanici, oni te pritiske vrše i dan danas. Dragan Đilas kada ima konferenciju za štampu i Savezu sa Srbiju, ni jedan novinar „Studija B“, ni „Pinka“, ni bilo kog drugog, a da nije njemu blizak medij, onemogućen im je ulazak, onemogućeno je prisustvo na takvim konferencijama.Takođe, mogu da kažem da su sada, tako je bilo do te 2012. godine, mi smo dolaskom SNS na vlast usvojili set medijskih zakona i zaista usvajamo i medijsku strategiju i popunjavanjem sastava REM-a želimo zaista da pokažemo da želimo da u zemlji Srbiji stvorim pogodne uslove, dobre uslove za razvoj i slobodnog novinarstva i nezavisnih medija.Sada su izborni uslovi bolji nego ikad. Imate unapređenje izbornog procesa na više nivoa, uređen je birački spisak, RIK je organizovao zaista veliki broj edukacija i treninga. Vi sada možete kao građanin da proverite, nakon izbora, da li je neko glasao u vaše ime ili ne, što do sada nije bio slučaj.Nedavno smo u Narodnoj skupštini usvojili izmene i dopune Zakona i smanjen je cenzus na 3%, i takođe je omogućeno da na listama bude zastupljeno 40% žena što do sada nije bilo slučaj.Na kraju, time završavam, dobra politika je samo ona politika koja ostvaruje rezultate, koja isporučuje rezultate građanima. Dobra politika je ona politika koja je zasnovana na osluškivanju realnih i stvarnih potreba potreba građana, ali to je i politika koja je spremna na kritiku i takva je politika predsednika Aleksandra Vučića i SNS. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Mirjana Dragaš.Izvolite. danas u toku rasprave o ovom Regulatornom telu i popunjavanju određenog broja njegovih članova mogli smo da čujemo različite argumente teme i objašnjenja o radu ovog tela o njegovim pozitivnim ili negativnim nekim ocenama i tako dalje. Naravno, kada je o ovoj temi i reč ona uvek izaziva oprečna mišljenja, ali isto tako i izražava očekivanja građana u odnosu na njegovu osnovnu funkciju koju on ima.Ono ima.Ono što je važno, a što smatram da i ovog puta treba, naravno, pomenuti jeste da je ovo telo osnovano 2014. godine, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima, da je zadatak ovakvog tela generalno da utvrđuje osnovne uslove i način pružanja auto-vizuelnih medijskih usluga da ovo telo propisuje uslove i postupak za izdavanje dozvola za rad.Ovo rad.Ovo telo je u našoj praksi, kao što smo videli u prethodnim godinama, svakako našlo svoju ulogu i ono bitno utiče na način i uslove korišćenja radiofrekvencija za distribuciju i emitovanje medijskog sadržaja, odnosno uslove upotrebe održavanja, uslove i tehnike, odnosno, emisionih stanica, što je naravno sve dobro, dobro je tako telo postoji.Ovo svakako nezavisni regulator medijskog prostora, a kao takav ima značajna ovlašćenja, možemo ih prebrojati, skoro 23 ili 24, od kojih bih izdvojila samo one neke za koje smatram da su osobito ili se bar meni čini da su važne ili od velikog uticaja i na ukupnu javnost na politiku ako možemo reći, ali ukupnu kulturu i kulturu govora.Podvućiću, dakle, pozivajući se na osnivačka akte i ono što je njima posebno naznačeno je upravo to izdavanje dozvola za rad elektronskim medijima, kontrola njihovog rada, kako, na koji način i za koje programe se dobijaju dozvole, a istovremeno u praksi nemamo utisak da od svih emitera i onih koji koriste javni medijski prostor su zadaci i programi kojim su konkurisali za medijski prostor uvek do kraja poštuju i koriste.Regulatorno telo za elektronske medije ima jedan posebno važan zadatak, a to je da podstiče očuvanje i zaštitu srpske kulture i jezika, tu tačku bih ja recimo izdvojila, kao i kulture jezika nacionalnih manjina.Kad je o ovome reč zadržala bih se na važnoj temi koja se ne tiče, naravno, samo REM, već i drugih institucija ove države, a to je da su odavno uočene situacije u kojima se u medijima i raznim vrstama ili oblicima javne komunikacije urušava srpski jezik i njegov književni izraz da se bez potrebe koriste strane reči i izrazi i kada to nije neophodno.Naravno, to nije ništa čudno. Svaki jezik je živ i podrazumeva sve njegove uticaje uticaje tako da smo kroz istoriju u određenom vremenu usvojili i u našem jeziku postoje razni turcizmi, uticaji nemačkog jezika, sada posebno popularnog engleskog jezika, ali je preterano ono kada se upotrebljavaju u javnim medijima i tamo gde im nije mesto.Očuvanje jezika i pisma, smatram jedno civilizacijsko, istorijsko, ustavno, ali i identitetsko pitanje. S obzirom na sve ono što se događa unazad 20 i 30 godina srpskom narodu u vezi sa svim onim što se danas događa i u skladu sa onim što predviđamo da se u narednom periodu može događati, dužni smo da zaštitimo sve ove naše identitetske vrednosti u svakom pogledu i bilo kom polju da se Zato je baš to u radu ovog tela i toliko značajno i zato ga ja ovog puta ponavljam i ističem.Nismo uočili njegovu dovoljnu aktivnost u toj meri i zato od budućeg sastava REM u celini i prethodno izabranih članova, ali ali i ovih o kojima danas glasamo, u svakom slučaju očekujemo da u narednom periodu unapredi i izmeni.U tom kontekstu REM ima svojevrsnu misiju da kroz kontrolne, ali i podsticajne aktivnosti insistira na programima elektronskih medija koje promoviše sve one prave i civilizacijske vrednosti koje su karakteristične za nas, naš narod i kulturne sadržaje koji promovišu srpske vrednosti, vrednosti nacionalnih manjina i zajednica koje žive sa nama na ovom prostor,u tom smislu se događa i prepoznatljivo je bogatstvo programa, bogatstvo sadržaja, i u celini bogatstvo jedinstvenog izraza koji krasi ovo podneblje.Ono što nam je potrebno su: obrazovni sadržaji, sadržaji iz oblasti kulture, a ne rijaliti programa. Oko toga je posebno bilo rasprave u javnosti gde su velikoj meri i sami građani izražavali i negodovanje sa njihovim sadržajima, bez obzira što znamo da su oni komercijalni smatramo da oni ipak moraju da budu pod većom kontrolom i na drugi način praćeni, možda čak da se od elektronskih medija koji koriste nacionalne frekvencije zatraži u budućem vremenu promena programskih šema. O tome je takođe bilo reči da se ovi rijaliti programi emituju u drugim terminima.To je zato što korišćenje medijskog prostora treba i uređuje država, tj. REM, a ne sami mediji i mislim da u tom delu, naročito u budućem vremenu, treba očekivati, naravno, veće promene.Oni koriste svakako državni resurs, odnosno frekvenciju. Moraju ispunjavati određene uslove. Tu nije ugrožena sloboda medija i mislim da se o tome ne može govoriti, već treba voditi računa o sadržaju medijskih programa da budu u interesu naroda i države, u interesu društvenog napretka i odgajanja odgajanja zdravih generacija mladih koji znaju šta su prave vrednosti našeg društva.Da li je dosadašnji sastav i praksa u tome uspela? Smatramo da nije u dovoljnoj meri.

ima još mnogo i u tom smislu očekujem i svi očekujemo da u budućem sastavu REM budu doneti novi medijski zakoni, da se uspostavi nova praksa i da se favorizuju prave vrednosti i kvaliteti.Novi sastav će svakako doprineti boljoj medijskoj slici, boljem korišćenju korišćenju prostora i zato u svakom slučaju glasamo za nove članove, nove bolje zakone, bolju praksu i bolji život i unapređenje ukupnih odnosa u samoj Srbiji i okolini. Hvala.

Čini mi se i da pre desetak godina obični birači, a rekao bih i mnogi učesnici u političkom procesu nisu ni znali da neko takvo telo postoji. Inače, u to vreme to je bila Republička radiodifuzna agencija.Dakle, opozicija danas ovo pitanje predstavlja kao pitanje svih pitanja i kao osnovni razlog svih njihovih poraza, brojnih izbornih poraza od 2012. godine do danas. Postavlja se pitanje da li je to baš tako.Celu tu priču o tome kako danas postoji cenzura medija, kako medijske slobode ne postoje, opozicija te priče može da priča nekim mladim ljudima u svojim redovima, srednjoškolcima, studentima, ovim klincima iz ovog pokreta „1 od 5 miliona“, iz prostog razloga što su ti mladi ljudi u vreme kada je „Dajrekt medija“ vedrila i oblačila medijskom scenom Srbije i kada je bila jedna od najmoćnijih medijskih imperija u ovom delu Evrope, ti mladi ljudi su bili u obdaništu ili su možda eventualno bili osnovci i tog perioda se ne sećaju, a mi koji smo se 12 godina borili protiv tog veoma lošeg režima najbolje znamo koliko nam je bilo teško da dođemo do prostora u medijima, koliko je bilo teško da se obratimo građanima Srbije i u to vreme, praktično, nije bilo opozicionih televizija kao što postoji danas „N1“, ili „Nova S“ ili kao što su postojale brojne televizije čak i devedesetih godina u vreme Miloševića.U jednom trenutku se pojavila jedna televizija koja je malo počela da štrči, i to je moja koleginica malopre pomenula, i ta televizija je odmah ugašena. Radi se, naravno, o BK televiziji. Neću sada da ulazim u to da li je ona bila dobra ili loša i kakav je sadržaj i program imala, ali prosta je činjenica da onog trenutka kada se njihova uređivačka politika nije svidela tadašnjim vlastima, ekspresno je ta televizija uhapšena. Neću da pominjem šta bi bilo da danas neko pomisli da gasi neku opozicionu televiziju kao što je, recimo, „N1“, iako ta televizija ima brojna sporna pitanja u svom radu, pre svega nije registrovana u ovoj zemlji i ne plaća poreze ovoj zemlji.U

u emisije i pričali da ako se slučajno desi da izgubi DS izbore, a pobedi SNS odmah kreću sankcije, kreću izolacije, možda čak bude i bombardovanja. Slušali smo to u svakoj izbornoj kampanji svaki dan, a nismo imali priliku da u pravoj meri čujemo drugo mišljenje. Dakle, građani Srbije su konstantno plašeni nekakvim ratovima, izolacijama, a mi vidimo danas 2020. godine da svega toga nema. Šta više, naši međunarodni odnosi i spoljna politika su na daleko višem nivou nego tada.Nije

Posebna tema su i društvene mreže koje su danas mesto gde se najveće kompanije obraćaju svojim korisnicima i čitav marketing je prenesen na društvene mreže u Srbiji. Postoji preko dva miliona registrovanih naloga, recimo, na Fejsbuku, pa neka je svaki drugi realan, pravi nalog, dakle, to je preko milion ljudi koji koristi društvene mreže. Slično je i sa Tviterom i sa Instagramom i to je jedan ogroman rezervoar gde možete svakodnevno apsolutno besplatno ili za veoma mali novac da se obraćate velikom broju ljudi i da predstavljate svoju politiku. To je nešto što je pre desetak godina, neću da kažem da nije postojalo, ali bilo u nekom povoju i nije moglo da se koristi u političke svrhe.Internet portali, pre desetak godina bilo je samo onih velikih, republičkih, kao što su B92, Mondo, Blic itd. Na lokalu ih je bilo jako malo. Danas u svakoj lokalnoj samoupravi imate od pet do deset različitih internet portala koji su veoma praćeni. Imaju priliku, takođe, da sa jako malo resursa se obraćaju građanima Srbije i da prenose svoj informativni program. Vidimo da je skoro tako formiran ovaj novi Đilasov portal - direktno.rs, koji se reklamira takođe na svim društvenim mrežama i vodi kampanju protiv SNS, a onda to Đilas reklamira na svojim profilima. Takvih portala ima mnogo.Dakle, to je sve to je sve prostor na kome opozicija može da se obraća građanima, a nešto što u vreme kada su oni bili vlast nije postojalo.Pričali smo takođe i o tome kako je ko koristio vreme u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pošto je opozicija ili deo opozicije odlučuje da bojkotuje Narodnu skupštinu Republike Srbije i, kao što znate, ovde se vodi jako precizna statistika i tačno se zna ko je koliko pričao, koliko se ko puta obraćao i kada smo uradili taj presek u trenutku početka bojkota, bilo je jasno da je opozicija, koja je bila u manjini u Narodnoj skupštini Republike Srbije, imala više nastupa i više minuta provela za skupštinskom govornicom u ovom domu nego vlast koja čini, praktično, dve trećine parlamenta.

se pitanje koliko sve to utiče i na izborne rezultate, jer slušamo da je to izgovor zašto, eto, opozicija ne može da ostvari dobar rezultat, pa možemo da vidimo na primeru predsedničkih izbora u Čačku. Ja ću sada, recimo, da uzmem primer jednog sela u Čačku. U pitanju je selo Vranić. Aleksandar Vučić je ubedljivo pobedio i osvojio tri puta više glasova nego Boško Obradović, a inače se radi o rodnom selu Boška Obradovića i onda se ja uvek pitam da li meštanima Vranića treba RTS da bi znali ko je njihov komšija, rođak itd.Ili, Belog Preletačevića, koji se u Čačku možda jednom pojavio i to je svratio u jednu pečenjaru, pa se posle toga provozao do grada, izašao ispred Spomenika Vojvodi Stepi. Ima snimak toga, ima selfi. Okačio na "Fejsbuku" i otišao za Mladenovac i nije se pojavio više nikad i osvojio 1.741 glas više nego Boško Obradović, koji je poslednjih deset godina medijski u Čačku najprisutniji političar.Dakle, i tu vidite da nije samo pitanje koliko vas ima na medijima, već je nekad pitanje i šta govorite. Na tom primeru vidite da neki ljudi, što ih više ima u medijima, što se više obraćaju građanima, to imaju manju podršku.Mi smo 2012. godine pokazali da je moguće izaći na izbore i pobediti čak i kada ste u podređenom položaju, kada nemate prisutnost u medijima i kada vlast ima sve resurse na raspolaganju, a pokazali smo da je moguće pobediti kada vodite odgovornu politiku, a kada vodite neodgovornu politiku, onda ne možete ništa da očekujete i sada ću vam to pokazati na još jednom primeru, kada govorimo o svim izbornim uslovima, a složili smo se da izborni uslovi su, praktično, oni isti kao pre desetak godina, s tim što smo ih mi sada nizom nekih zakona još dodatno unapredili.Imam unapredili.Imam kod sebe jedan isečak iz časopisa „Dveri“ iz 2012. godine. U pitanju je Vidovdan 2012. godine, posle predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora i na samom početku uvodna reč, predsednik Boško Obradović, kaže ovako – kako je izvršena izborna krađa. Pročitaću samo sam uvod - sama suština đurđevdanskih izbora 2012. godine može se okarakterisati na sledeći način opozicija je pobedila na glasanju, a režim je ukrao na brojanju. Sada ja pitam - a ko je taj režim bio 2012. godine? Da nisu to slučajno bili Boris Tadić, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, odnosno današnji partneri Boška Obradovića sa kojima se, pazite šta, on bori za fer izborne uslove? Znači, bori se za fer izborne uslove sa onim ljudima za koje je rekao da su ukrali na glasanju 2012. godine. To najbolje govori koliko je to neozbiljna politika.Kada sam rekao da može da se pobedi ozbiljnim radom, tu nikada neću zaboraviti jednu rečenicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. To je bilo 2011. godine kada smo imali velike i masovne proteste protiv tadašnjeg režima. Mi smo, jedna mlađa ekipa ljudi ostala posle tog mitinga da očiste sve ono što je ostalo posle mitinga da bi Beograd izgledao na isti način, kao i pre mitinga. On je tada rekao jednu rečenicu ako jedan izlog ili jedno staklo polomimo nikada neće građani glasati za nas, jer građani neće da glasaju za divljake, hoće da glasaju za one ljude koji nude ozbiljan program, koji nude sigurnost.Upravo je to razlog zašto ljudi neće da glasaju za Savez za Srbiju, za one ljude koji upadaju sa testerama u RTS, koji razbijaju stakla, koji prete novinarima, prete televizijama da će da ih ugase, koji nazivaju preko dva miliona građana ove zemlje botovima i sendvičarima. Ljudi za to neće da glasaju, za tu neozbiljnu politiku.Ovo, zapravo, nije situacija u kojoj taj deo opozicije bojkotuje izbore. Ne, ovo će biti potpuno druga situacija. Dakle, građani će bojkotovati Savez za Srbiju. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić.Nije tu.Reč ima narodni poslanik Radoslav Cokić.Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, razgovaramo danas o zakonu gde treba da izaberemo dva člana REM-a, umesto onih koji su podneli ostavke.Nema

više kandidata i na taj način ćemo zaokružiti jedan proces poboljšanja izbornih uslova u odnosu na one koje smo zatekli kada je opozicija, ili oni ljudi koji su sada opozicija, imali vlast i uslove koje su oni propisali, uslove po kojima smo ih mi pobedili.Obzirom da imam poveliko iskustvo na političkoj sceni, pre svega na lokalu, jer od 1992. godine učestvujem na svim izborima, ja mislim da nisu bili bolji uslovi nego što su ovoga puta i uvek kao čovek, kada su izbori, radovao sam se tom postupku da postignem još bolji rezultat.Oni ljudi

oni neće na izbore. To je jedan paradoks koji je verovatno nejasan ljudima koji ovo posmatraju sa strane.Oni

Znaju dobro da nisu imali nikakav koncept, nisu dali nijedno rešenje, jer kako reče gospodin Krlić, dobro sam zapamtio tu rečenicu, vlast treba da ima rezultate, a opozicija treba da ima ideje. Ništa bolje nije danas rečeno od toga.Mi imamo rezultate kojima možemo da se pohvalimo svi zajedno, normalno, prednjači u tome i najzaslužniji je gospodin Vučić, a i mi koji to sa svojih mesta pomažemo da ostvarimo još bolje rezultate.

bude kako treba i da spoljna politika bude što bolja. To je jako važno za našu zemlju.Imamo dobre odnose

obnovimo i stvorimo dobre odnose, jer mislim da je to ključ vođenja dobre politike u narednom periodu, mada su normalno mada su normalno neki različiti stavovi i pogledi u politici teški za rešavanje.Težak je zadatak pred predsednikom naše zemlje, Aleksandrom Vučićem. Zato mu je potrebna podrška svih nas. Zato je potrebno da na izborima, za koje kažem da su stvoreni idealni uslovi, učestvuju svi, da izaberemo Skupštinu koja će i u narednom periodu raditi, po mogućstvu isto četiri godine u punom mandatu, da dobre rezultate, da omogući stabilnost u ovoj zemlji i da omogući još brži razvoj i rešavanje problema koji su pred nama, a nisu mali. Hvala veliko.

i zakon je vrlo jasan i precizan. Dakle, Zakon o elektronskim medijima dao je REM-u, kao nezavisnom regulatornom telu, izuzetno velika ovlašćenja. Naša uloga je da pratimo sprovođenje zakona i da pratimo rad regulatora u tom smislu.Odgovornost za rad nezavisnog regulatornog tela je na samom regulatornom telu. Dakle, u svom radu, kako to zakon precizira, članovi REM-a ne zastupaju ničije interese, naročito ne partijske, političke, čak ni svojih predlagača, tako da je zakon tu potpuno jasan.Ja se samo pitam, slušajući pojedina izlaganja pojedinih izlaganja pojedinih kolega, kako smo mi to tačno i kada doveli sebe u situaciju da mi objašnjavamo šta su nadležnosti regulatornog tela?

Saveta REM-a, sa ova dva člana koja ćemo danas da izaberemo, u potpunosti je ispoštovan dogovor tokom međustranačkog dijaloga uz posredstvo evropskih parlamentaraca o poboljšanju izbornih uslova.Dakle, uslova.Dakle, mi smo svoju nadležnost ispunili u skladu sa zakonom. Sproveli smo proceduru za izbor novih članova REM-a. To što neko učitava u taj izbor teorije zavere i ko stoji iza kog kandidata i zašto sada a ne juče, a do juče je bilo zašto ne odmah itd, prosto, prosto, ne stoje. Ali, ja to mogu da razumem.Setila sam se slušajući izlaganja kako je to funkcionisalo i kako je to bilo na samom početku. Samo ću podsetiti kolege koje su i kada je formiran prvi prvi Savet Radiodifuzne agencije, sedeli u Narodnoj skupštini. Samo ću vas podsetiti na koji način i šta je pratilo izbor prvog Saveta Radiodifuzne agencije tada.Setite se da je kandidat, jedan od kandidata, da su falsifikovana njegova lična dokumenta, kako bi mogao da prođe i da bude izabran kao kandidat za člana RRA. Zbog toga su dva člana tog tela podnela ostavku. Setimo se 2009. godine, kada je jedna politička stranka tužila jednog člana REM-a zato što je blizak, odnosno bio kandidat jedne političke grupacije. Dakle, to su sve slučajevi koji mogu da zamagle i da stvaraju utisak da se tu nešto i dalje i dan danas dešava.Dakle, ovlašćeni predlagači su jasno navedeni u zakonu. Ovlašćeni predlagači su ti koji predlažu kandidate. Nadležni odbor Skupštine Srbije sprovede proceduru, naravno, u skladu sa zakonom od početka do kraja. Svi narodni poslanici, odnosno članovi odbora imaju priliku da razgovaraju sa kandidatima. Sva učitavanja u plenumskoj sali i van tih sednica Odbora na kojima se razgovara o toj temi su čisto politikanstvo.Na jednoj od proteklih sednica sam zamolila kolege da budemo ozbiljni kada govorimo o REM-u zato što je to tema koja zaokuplja veliku pažnju javnosti i vrlo je važno da budemo odgovorni i ozbiljni kada o tome govorimo.Kada smo birali, na primer, podsetiću vas i na to, na jednoj od prošlih sednica nedostajuće članove REM-a, jedna koleginica, koja je pri tom i članica Odbora za kulturu i informisanje, izašla je u javnost sa tim da član Odbora, odnosno kandidat za člana REM-a čak i ne zna da je kandidat, nego je vladajuća većina ubacila čoveka u vatru, a da on to i ne zna. To su ozbiljni paušalni navodi koji zaista mogu da dovedu do dodatne konfuzije. Pri tom, to je čisto nepoznavanje procedure.Jasno je da svaki kandidat svojeručnim potpisom mora da potvrdi saglasnost za kandidaturu, ali javnost to ne zna, a onda mi sebe dovedemo u situaciju da mi objašnjavamo šta su nadležnosti naše, šta su nadležnosti REM-a itd, umesto da to prepustimo onima čiji je to posao.Članovi REM-a su nezavisni u svom radu. Zakon je toliko bio precizan da je procedura i imenovanja i opoziva članova REM-a vrlo kompleksna.Treba javnost da zna i to da o odlukama REM-a može da odluči samo sud. Javnost to ne zna zato što članovi REM-a nikada nisu našli za shodno da to objasne, nego su to prepustili nama, a ja se zapravo zaista pitam – kako smo mi to tačno i kada tačno sebe doveli u tu situaciju da mi preuzmemo nečiji posao i objašnjavamo

i to je prilika, dakle, izabrali pet novih članova REM-a, da konačno to telo počne da se ponaša u skladu sa onim što mu je u opisu posla, u skladu sa

kada na dnevni red nekog budućeg saziva Narodne skupštine budu došle izmene i dopune medijskih zakona, pa onda možemo REM-u da damo još i dodatna ovlašćenja, kao što je, na primer, mogućnost i da kažnjava emitere, pa će onda, možda, stvari biti jasnije. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, da je neko ko se ne razume u politiku ili neko ko nije iz Srbije gledao ovu raspravu danas tokom čitavog dana, a, Boga mi, i juče, mislim da mu ništa ne bi bilo jasno. Pre svega, ne bi mu bilo jasno ko je vlast, a ko je opozicija, i ovo je praktično jedini parlament na svetu gde onaj ko ima apsolutnu vlast tvrdi da nije odgovoran nizašta i ko uporno, žestoko kritikuje, ne samo opoziciju, već i druge državne institucije, pa i one za koje tvrde da su nezavisne poput REM-a.Ni jedinu pohvalnu reč za rad REM-a u prethodnim godinama nismo čuli. Ni jednu. Čuli smo otvoreno od predstavnika vladajuće koalicije koliko REM radi za Đilasa i Šolaka.

– ko je izabrao te ljude koji krše zakone, rade protiv interesa građana, a nadasve rade za Đilasa i Šolaka? Izabrala ih SNS sa njenim koalicionim partnerima.

a birali ga za ministra. Izaberete Sašu Jankovića, posle kažete – izdajnik, strani plaćenik, ne valja. Izaberete članove REM-a, prođe malo vremena, vi opet kažete služe stranim interesima, služe Šolaku, služe Đilasu. Šta je, gospodo, zaključak? Zaključak je da je vaša kadrovska politika katastrofalna, da vi ne znate da izaberete, da vi birate najgore, da vi birate one koji rade za lopove, za tajkune i protiv interesa građana Srbije.Ja sam očekivao, i to bi bio neki minimum političke pristojnosti, da ste makar uputili izvinjenje građanima Srbije i rekli – izvinjavamo se za sve svoje pogrešne izbore, izvinjavamo se što smo nedorasli onom zadatku za koji su nas ovlastili građani Srbije. Možda bi bolje bilo da vi bojkotujete ove izbore i možda bi to građanima Srbije donelo mnogo više koristi nego što to čine drugi.Meni je neshvatljivo da neko iz vladajuće koalicije, evo ja sam zapisivao, kaže da su u REM-u postali nedodirljivi. Kako su to nedodirljivi? Imate li zakonske mogućnosti da razrešite nekoga u REM-u? Imate. Da li su kršili zakon? Ako tvrdite da jesu, zašto ih niste razrešili?Znači, vi ste ti koji podržavate one koji krše zakon. Vi niste borci protiv kriminala, nego ste borci za kriminalce. To ispada iz onoga što vi govorite i danas i svih prethodnih dana.Jedan

Da stvar bude smešnija, to je predstavnik SPS koji je i tada bio na vlasti. Znate, veoma je teško kritikovati stanje u državi sa pozicije nekoga ko je od 1945. godine, znači, u prethodnih 75 godina, u opoziciji bio pet, a 70 godina na vlasti. Ljute se oni na neke druge koji nisu dobro uradili i nisu dobro uredili sistem, pa kaže – moglo da se čuje samo jedno mišljenje.Čije je to mišljenje bilo? Mišljenje vaših koalicionih partnera, i tadašnjih, i današnjih, Đilasa i Šolaka. Vi politički protivnici niste. Vi ste koalicioni partneri. Vi jedni druge pomažete kada su u opoziciji. Vi jedni drugima ne sudite za počinjeni kriminal, jer kao što vi njih prozivate za kriminal, a niko nije uhapšen, ni protiv koga nije podneta krivična prijava, da ne pričam što niko nije osuđen, isto tako su i oni pričali o vašem kriminalu, ali su vas podržavali, davali vam medijsku podršku, štitili mandate, podržavali vas politički dok ih niste zamenili.Čuli smo i smo i to da REM, kako vi kažete, nema zakonsku obavezu da nadzire izbore, ali će sad po nalogu Vlade Srbije i po nalogu ovih iz EU da kontroliše izbore.

To je način na koji vi doživljavate nezavisnost. To je problem.Drugo pitanje. Vi ste govorili o tome kako su ova gospoda iz Evropskog parlamenta posetili REM. Koji? Ovi što ste ih vi sačekivali, što ste ih vi vodili po Srbiji, ovi kojima ste vi dozvolili da se mešaju u unutrašnje stvari Srbije? Zar vas nije sramota da dozvolite da se neko sa strane meša u ono što su najosetljivija unutrašnja pitanja jedne države? I vi se ponosite time što po nalogu bivših parlamentaraca iz EU prekrajate izborni sistem u Srbiji i unapređujete. Kako ste ga to, gospodo, unapredili? Do juče ste se izrugivali ovim prozapadnim satrapima, vašim prethodnicima, govoreći - zamislite oni traže da se menjaju članovi REM-a a to je nemoguće po zakonu, jel kaže - tek smo izabrali nove članove REM-a. Šta se onda desilo? Onda se pokazalo da ste obmanjivali građane Srbije kada ste tvrdili da nemate uticaj na članove može neko da nema uticaj na onoga koga je izabrao i na onoga koga je postavio? Naravno da ga ima. Sve drugo je uvredljivo tvrditi i podneše ljudi ostavke, iako su u skladu sa zakonom bili u mandatu da biste vi, kako sami kažete, mogli da ispunite ono što ste dobili kao obavezu iz EU. To je, gospodo draga, upravo pokazatelj koliko ste vi poslušni kada se radi o nekome sa zapada. Onda ćutite i slušate, onda ispunjavate naloge, a ubeđujete građane Srbije kako ste vi navodno silni i kako ste vi navodno jaki.Vi imate apsolutnu vlast. Stalno se hvalite poverenjem građana koje uživate i brojem glasove koje ste dobili na izborima. Međutim i dan danas nakon osam godina, vi ne shvatate da uz to ide i određena odgovornost, a vi odbijate odgovornost za bilo šta negativno u državi što se dešava. Hoćete da se pitate za sve, hoćete da odlučujete o svemu, ne znate da odlučujete, to ste dokazali, ali odgovornost odbijate. Ko može da bude odgovoran za rad REM-a koji je katastrofalan, po vašim rečima, osim vas koji ste izabrali kompletan sastav REM-a? Isključivo vi.Vi vi.Vi govorite o tome kako je prosečna plata zaposlenih, ne ovih članova saveta i ne predsednika REM-a, da je prosečna plata 129.000 dinara, ali prihvatate da povećate i povećali ste prihvatanjem finansijskog plana njihove plate.Finansijski plan REM-a raste iz godine u godinu. Ja sam juče započeo sa tim delom, i to iznenađujuće, evo na primer, 2018. godine u odnosu na 2016. godinu četiri i po puta je veći budžet REM-a. 2014. je bio 18 miliona i 200 hiljada, a 2020. godine je čitavih 307 miliona. Za šest godina 17 puta je povećan budžet REM-a, povećan zahvaljujući vama. Vi ste tako odlučili. Nagradili ste ih za korupciju, nagradili ste ih za kriminal, za nerad, za to što rade suprotno interesima građana Srbije i za to što rade za Đilasa i Šolaka. Tako vi novcem građana Srbije plaćate Đilasa i Šolaka.Zamislite kada bi na primer budžet Svrljiga, to bi omiljeni primer bio, povećan za šest godina za 17 puta, koliko bi tim ljudima bilo bolje, ili budžet u bilo kojoj drugoj opštini u Srbiji.Sada kada pogledamo na koji način prihoduje REM, vi ste rekli kako oni ostvaruju deo svojih prihoda na tržištu, rekli sto jer nemate pojma ni o čemu i ne shvatate da kada postoji monopol i kada postoji određeno regulatorno telo za određenu oblast da onda nema tržišta, nema neku mogućnost ni emiter, ni ovi koji emituju radio program, ni kablovski operateri, nema on mogućnost da bira hoće li ići u REM ili neće ići u REM, pa da vi pričate o tržištu, nego postoji monopol.Pogledajte strukturu prihoda. To je plan za 2020. godinu. Prihodi po osnovu naknade kablovskog programa 21 milion, prihodi po osnovu radio programa 19 miliona i prihodi po osnovu naknade TV programa 266 miliona. E sad kad pogledate koliko kablovski operateri plaćaju 21 milion, u Srbiji ima milion i 700 hiljada pretplatnika, to znači da kablovski operater REM-u godišnje po jednom pretplatniku plaća 12,5 dinara, svega 12,5 dinara. Kad to podelite sa 12 meseci, onda dođete do iznosa od jedan dinar mesečno, koliko svaki kablovski operater, SBB na primer, plaća REM-u po osnovu emitovanja programa kroz kabl - jedan dinar mesečno. Znači, isto naplaćujete onima koji emituju radio program, a koji imaju neuporedivo manju mogućnost da zarade od ovih koji ubiraju milione ali ne milione dinara, nego milione evra i koji, kako vi sami kažete, ne plaćaju porez državi Srbiji.Pre nekoliko nedelja, meseci, vlasnica jedne televizije iz Novog Sada je štrajkovala glađu jer nije mogla da plati nadoknadu i vi tim ljudima koji treba i da prave program i da opstanu na tržištu naplaćujete neuporedivo veće nadoknade i može drugačije i može bolje.Da podignete tu nadoknadu kablovskim operaterima, da malo manje ostane vašem Šolaku, vašem Đilasu i vašem Petreusu, da podignete na 10 dinara mogli biste u potpunosti ukinuti nadoknadu radio operaterima, ovima koji emituju televizijski program na lokalu, regionalnim televizijskim stanicama i za 80% smanjiti nadoknadu ovim emiterima emiterima za nacionalne televizije, ali vaš je interes i vi to morate da novac ostavite u džepovima Šolaka, Đilasa i Petreusa.

vidite, dame i gospodo, tako to izgleda kada se na sednci ne sluša, kada se pazi, odnosno kada se odsustvuje. Baš to što ste rekli nije izgovorio niko od narodnih poslanika SNS.Ono što treba da znate, nismo mi, kako je rečeno ovde, nikada tvrdili da smo ni silni, ni moćni. Vidite koliko smo samo silni i koliko smo samo moćni pričali smo i juče i danas, a ovo juče ima veze zbog toga što, koliko čujem, uglavnom se bavite onim temama od juče. Koliko smo silni, koliko smo moćni pokazatelj je kako su izgledale one naslovne strane svih nedeljnika juče, kako su izgledale naslovne strane dnevnih novina juče i danas, kakva je situacija sa tim kablovskim operaterima i sa svim tim televizijama

zasnovanu pre svega na lažima i na tvrdnjama da mi njih sprečavamo da rade, da mi gušimo neki medijski prostor u ovoj zemlji. Eto toliko smo mi silni, toliko moćni da kao što svako može da vidi, ovde u ovoj zemlji može da govori na naš račun šta god ko hoće. Može da iznosi čak i najbrutalnije moguće laži, može da otvoreno preti Aleksandru Vučiću da ga stavlja na naslovne strane sa sve uperenom snajperskom puškom u njegove grudi i eto toliko smo mi silini, toliko smo mi moćni i toliko smo veliki diktatori i autokrate, kako nam sve vreme spočitavaju.Naravno, potpuno je jasno iz svega ovoga da je istina potpuno drugačija. U ovoj zemlji postoje apsolutno široke slobode, u ovoj zemlji demokratija je dostigla onaj nivo i one standarde na kojima nije bila nikada, i to svakako ima veze sa tim unapređenima izbornih uslova kojima smo mi pristupili svojom voljom i baš zato možemo danas da kažemo imate uslove da na izborima učestvujete kakve niste imali nikada, u vreme vašeg Đilasa, kako volite da kažete i u pravu ste.Dakle, sve je bilo apsolutno nezamislivo, a mi smo sve to unapredili i zato što smo potpuno komforni, relaksirani i znamo. Ono što određuje šta će biti sa Srbijom sutra, ono što određuje rezultate izbora, to je volja narodna. Dakle, to nema nikakve veze sa njihovim milionima, to nema nikakve veze sa silnim medijima koje poseduju. Narod ne mogu da prevare, to se potpuno jasno pokazalo.Narod je vrlo jasno video ko je ko i kako stvari stoje u ovoj zemlji. Zna da se Aleksandar Vučić i SNS bore za njega, da su u stanju da izbore dobre rezultate za njega i kada je reč o standardu i kada je reč o infrastrukturi i kada je reč o rezultatima ekonomije, pa eto vidite i kada je reč o izbornim uslovima i nivou demokratije i nivou slobode.Konačno pošto je postavljeno pitanje – kako smo mi to menjali te izborne uslove, pa isključivo u smeru, da je danas svima sa druge strane samo lakše da na izborima učestvuju.E, sada što je onima kojima je govor svaki dan isti i na svakoj sednici isti, pa su zbog toga slobodno smatrajte i naši odgovori isti kao juče i prošli put, danas teško da i te najbolje rezultate, najbolje uslove od fantastičnih 3% cenzusa u odnosu na nekadašnjih 5% savladaju, to je nešto sa čime će oni morati da žive, dok traje ovaj Saziv u Narodnoj skupštini, a posle izbora izvesno je na nekom drugom mestu. Dakle, vi pričate o tome da ste poboljšavali izborne uslove, a što ste ih poboljšavali, ako su bili dobri? Zašto ih poboljšavate, ako je nikad veća sloboda medija u Srbiji?

I kako ste ih poboljšali? Jel jedina smetnja demokratiji u Srbiji bilo to dvoje ljudi koji su podneli ostavku na članstvo u REM-u? Mislite da će to u Srbiji 15 dana pred izbore nešto promeniti? Jeste li čitali koje su nadležnosti REM-a i koliko je to ozbiljno telo i šta oni sve rade?Oni izdaju dozvole za pružanje medijskih usluga, oni kontrolišu rad pružalaca medijskih usluga i staraju se o doslednoj primeni odredaba zakona. Oni izriču mere pružaocima medijskih usluga u skladu sa zakonom. Oni propisuju pravila koja su obavezujuća za pružaoce medijskih usluga, i tako dalje i tako dalje.Vi sami tvrdite kroz raspravu da ništa od ovoga što piše u zakonu nije poštovano. Nije poštovano svih prethodnih godina i sada će dva nova člana REM-a promeniti situaciju i doneće tu preko potrebnu slobodu medija u Srbiji. Neće.Drugo, vi nemate odgovor na to – zašto kablovskim operaterima naplaćuje REM svega jedan dinar mesečno po korisniku kablovske televizije? Građani Srbije koji plaćaju kablovsku televiziju svakog meseca dobiju račun od nekoliko hiljada dinara, od nekoliko hiljada dinara i umesto da naplatite, da ne stiču Đilas, Šolak i ovi vaši NATO partneri Soroš, Petreus i ostali da oni ne stiču ekstra profit, vi to prevaljujete na građane Srbije, koji su u skladu sa zakonom registrovali lokalne, regionalne televizije, dobili frekvencije, koji plaćaju porez, njima skidate kožu sa leđa.Ovima „N1“, za koje vi sami tvrdite da ne plaćaju ništa, da krše zakon, pa ko im to omogućuje, vi svojom nesposobnošću, svojim neradom, svojim neznanjem da uredite sistem. I vi nekome pričate o nečemu - vi ste napravili rezultat.Pa koji ste vi rezultat napravili? Šta bi ste vi da nema Aleksandra Vučića? Kada vas čovek sluša, rekao bi - pa, taj Vučić realno i ne doprinosi mnogo.

možda to izazove eho u ovim skupštinskim hodnicima ili u restoranu. Učini mu se da je razumeo da neko ovde kaže da se glasa za Orlića ili Filipovića, mada to nikada niko nije pričao.Međutim, sigurno ne može da mu se učini da je čuo da je bilo ko izgovorio, ma i pomislio da neko u ovoj zemlji glasa za Šarovića. To je apsolutno nemoguće. Dakle, tu nikakvih dilema nema.Postavlja se pitanje šta smo mi to uradili? Pa eto, neko će verovatno reći - ništa previše važno, jel tako. Nije priviše važno što su danas prosečne plate u Srbiji na nivou od 500 evra, u odnosu na onih 320. Jel toliko bilo kada ste zajedno sa Draganom Đilasom drmali po Beogradu? Jel toliko bilo? Znači, to nije bio baš neki prevelik rezultat i nije previše važno, ali ispostavlja se da narod ipak misli malo drugačije.Šta još? Primera radi, onaj Koridor 10, što je završen, čuli ste verovatno za to, to je jedan važan auto-put koji omogućava da budemo spojeni od severa do juga zemlje, od od kontinentalne važnosti je i bitna infrastruktura. Postoji i onaj drugi krak koji ide tamo ka Bugarskoj, a onda postoji Koridor 11, takođe fantastičan novi auto-put. I jedno i drugo je nekako decenijama čekalo na tog Aleksandra Vučića o kome pričate i SNS, koju on vodi.Reći vodi.Reći će neki verovatno - nije to previše važno, pretpostavljam potpuno je nebitno za njih u odnosu na one pare koje su delili sa Đilasom na gradu Beogradu zajedno nekada, u Starom Gradu danas, jel tako?Možda je vama nevažno, ali ispostavlja se za građane Srbije da ipak oni misle malo drugačije i da su njima te stvari važne, zajedno sa svim stotinama hiljada novih radnih mesta koja su obezbeđenja u prethodnih nekoliko godina. Možda ne mogu da se porede po nivou važnosti za vas, sa onim putnim troškovima koje ste naplaćivali kada ste putovali od Vranja za Beograd, ali mislim da ipak narod u ovoj zemlji smatra malo drugačije. Tim ljudima su sve te stvari veoma važne.Da će nekome da bude odrana koža sa leđa, zbog toga što se nešto naplaćuje dinar mesečno, evo neka ispadne da se u to ne razumem. Ne znam šta bih na to dodatno mogao da kažem, ali ipak bi narod verovatno malo drugačije mišljenje imao da ga pitate - jel strašno jedan dinar mesečno u poređenju sa, koliko beše, ne dinara, nego evra i to u milionima, 420 ili 450 miliona tih evra ste zajedno sa Đilasom u most pretočili u ono vreme kada je on to onako pompezno otvarao, a vi sa njim radili zajedno u gradu Beogradu.Konačno, što se tiče pitanja slobode medija, sve što treba da se postavi kao pitanje Đilasu, Šolaku i ovim ostalima sa kojima se na Starom Gradu, slobodno ih pitajte i onda nam slobodno prenesite kako odgovor glasi, jer nama neće odgovor nikada da daju. Znate zašto? Zato što su sve priče oko REM-a zapravo samo prazne priče koje služe za to da kompenzuju očiglednu prazninu politike i sadržaja.Da znaju Đilas, Šolak i ostali bilo šta da kažu o ekonomiji, o standardu, o infrastrukturi narodu, pa oni bi o tome pričali. Pošto ne znaju ništa o tome da kažu, oni pričaju REM, REM, neki REM, a da pitate čoveka nekog na ulici šta znači REM, niko pojma nema, osim što Đilas svakako zna. To je sredstvo da se opet okrene koja stotina miliona evra, a vi to svakako mnogo bolje znate od nas.

Možete vi pričati to za šta sami tvrdite da su prazne priče, ali kada vas čovek suoči sa činjenicama, vi onda počinjete da pričate besmislice. Ja sam pročitao konkretne podatke i vi recite ako bilo šta od toga što sam ja rekao i izgovorio nije tačno.Dakle, 2014. godine, kada ste vi već uveliko bili na vlasti, budžet REM-a je bio 18 miliona i 200 hiljada dinara i funkcionisao je REM sa tim, potom 2016. godine je skočio nekoliko puta i dostigao 64 miliona i 684 hiljade, pa onda opet za dve godine je skočio na 280 miliona, pa je za sledeću godinu skočio na 307 miliona dinara,

Zašto ste, gospodo eksperti, za 17 puta povećali budžet onih koji pljačkaju građane Srbije, koji rade za Đilasa i Šolaka? To je pitanje za vas.Druga stvar, kažete –nije mnogo dinar mesečno. Ne, naprotiv, malo je dinar mesečno.

zarađuje zbog vaših članova REM-a, zbog vaših zakona i zbog toga što vi ne smete da im se suprotstavite, kao što ne smete da se suprotstavite televiziji N1, za koju kažete da otvoreno krši zakone ove zemlje svakoga dana. Pravo na repliku ima narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Eto, prosto čovek da ne zna šta da kaže, kada malopre ispadne jedan dinar mesečno, tako je rečeno, dranje kože s leđa. Sada kaže – malo je to, treba više.Znate, kada bi bilo malo više smisla u rečima koje nam se upućuju ovde verovatno bi imalo i više osnova da štošta drugo kažemo. Ovo je opet sve ista priča kao juče i sve ista priča kao i na prethodnoj sednici i svaki put sve iznosa i iznova isto. Kažu, zašto smo mi tako strašne autokrate i tako veliki diktatori, a u isto vreme kažu – a nećete da ugušite te neke koji rade protiv vas. Pa eto, to vam je odgovor. Dajete ga sami sebi celog dana i svaki put ga dajete sami sebi, zato što smo tako veliki diktatori i tako strašne autokrate. E zato svi ti koji očigledno ne da ne rade u skladu sa našim interesima, nego imaju neke svoje principe i računice, i uopšte nije bitno da li sada pričate o televiziji ovo ili onoj, ovom ili onom distributeru signala, kao što vidite nikakav problem u ovoj zemlji nemaju, svi lepo rade i svima je sve dobro, ali opet kukaju kako nema slobode, nema demokratije i sve im je nekako teško.E vidite, sami sebi najlepše moguće odgovore dajete. Pa i danas, kada u isto vreme pričate, ali pazite, u istom danu, na istoj sednici pričate, nemamo mi kao Skupština dovoljno uticaja na Javni medijski servis i vičete i pozivate – treba vi da promenite zakon, treba da jače stegnete tamo na Javnom medijskom servisu, a onda, možda 45 minuta ili sat i po kasnije kažete – imate vi veliki uticaj na te ljude i svi oni sve rade što im vi kažete. Eto, to vam je još jedan pokazatelj kako stvari u ovoj zemlji stoje. Dok se mi držimo zakona i pričamo, svako nek radi samo u skladu sa propisima i nikome ništa faliti neće, samo nek ne diraju druge ljude, ništa im više nikada tražili nismo.S druge strane, ne možete nikako sami sa sobom da se dogovorite – a šta nam to prebacujete sve vreme? Je li loše to što je prosečna plata u Srbiji 500 evra? Je li mera i pokazatelj nečije nesposobnosti onih koji su bili pre nas u prilici da se o Srbiji staraju? Pa mnogo mi je žao, ali narodu ne možete da prodate priču – to je loše, samo zato što se vi osećate neuspešno zbog toga. Da li je loše, pošto se postavilo pitanje šta smo dobili, a šta smo izgradili, kada imamo te auto-puteve koje smo čekali decenijama? Pa teško možete nekoga da ubedite. To što je to mera nečije nesposobnosti, mnogo mi je žao, ali sa tim će ti isti ljudi morati da žive na neki način.Konačno, šta je, kako i koliko uvećano, napumpano? Pa evo, kažu ljudi koji se u te stvari razumeju, pomenuh malopre onaj čuveni Most na Adi, 130 ili 140 miliona evra da je mogla biti realna cena. Kako je to napumpano, prenaduvano na 450 i što ste u tome učestvovali? Počnite od toga, jer to su, znate, stvari koje ljude opredeljuju, ono što svojim očima vide. Kao što vide most i vide da nikakvog smisla nema da to toliko košta, toliko s druge strane vide auto-put kog tu do juče nije bilo, pa im je drago što tako nešto postoji, što ga sada imaju.Dakle, to su stvari koje ljude pre svega opredeljuju. A sve ovo što smo učinili da demokratije bude više, da slobode bude više, na te stvari smo mi, da to dobro znate i da dobro razumete, ponosni. Time što smo omogućili da bude lakše nego ikada i onima koji nemaju šta da ponude narodu, da ipak i ako neki glas dobiju postanu sutra ponovo narodni poslanici, pa na to smo takođe ponosni. I to je pokazatelj koliko drhtimo pred nečijim činjenicama, a za sve ostalo, kao što rekoh, pošto svaki dan slušamo isti govor, smatrajte – odgovori su isti kao i svaki put i pozdravite Đilasa kada ga vidite, nešto se ne pojavljuje ovih dana.

sada ćutite i slušajte da biste razumeli.Dakle, budžet REM-a godišnji je 307 miliona dinara. Struktura prihoda REM-a je sledeća 266 miliona uplaćuju televizije lokalne, regionalne i nacionalne. Potom, radio-operateri uplaćuju 19 miliona i 400. Razumete? Da li dovoljno polako govorim? I prihodi od kablovskih operatera su 21 milion. To znači da od onih koji su se legalno registrovali, plaćaju porez državi i plaćaju svoje frekvencije, vi godišnje uzmete skoro 290 miliona dinara. S druge strane, SBB, za koji kažete da radi protiv države i da pljačka građane, njima naplatite 21 milion,

ja plaćam račun mesečni skoro 4.000, od toga u državnu kasu ide dinar.Kada sam govorio o tome da derete kožu sa leđa, to derete onim poštenima

da zarade po 15 evra mesečno, to je milion evra svaki mesec. Zar ne mislite da je naknada od jednog dinara po korisniku mala? Sram vas bilo zbog toga što nije i sram vas bilo zbog toga što su nadoknade televizijama koje plaćaju realno i koje plaćaju u skladu sa zakonom 15 puta 15 puta veće, odnosno 290 miliona.Da li ste sada razumeli? **Veroljub Arsić** Kolega Šaroviću, ja vam se zahvaljujem što ste sada govorili lagano. Vranjanski dijalekt inače podrazumeva brzo izgovaranje reči, sada smo konačno mogli da vas razumemo, a da ne govorite književnim jezikom Bore Stankovića.Pravo na repliku ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Samo da nije ponovo ubrzao pred kraj, sve bi bilo svakako još mnogo bolje i razumljivije.Dakle, mislim da smo sada najzad došli do suštine problema. Gospodin Šarović SBB-u plaća račun 4.000 dinara mesečno i vrlo je nezadovoljan zbog toga. Je li tako? Pa smo mi krivi što je on potpisao takav ugovor.Moram da priznam da mi se srce pocepalo dok sam to slušao. Ne znam koliko ću biti u stanju da izdržim današnju sednicu, ali mnogo mi je žao što ste izabrali toliko puno kanala. Da ste izabrali malo manje, dogovorili se sa njima malo bolje, verovatno bi vam račun bio manji.Za taj strašni dinar mesečno, za koji nikako da se dogovorite sami sa sobom je li mnogo ili malo, pošto je čas mnogo, čas malo. Kažu ljudi, taj REM više od stotinu miliona dinara godišnje uplati državi. Dakle, toliko na temu šta se sa tim desi i kome to ide. Nego, pošto je ona računica u delu dok je išla sporo i polako, da bude maksimalno razumljiva, bila vrlo poučna, mene samo zanima u tim silnim milionima, koliko ispada ta računica kada se pretvori u broj komada za sve te silne milione koje, kažete, uzima vaš Đilas i vaš Šolak? Mislim, sa ljudima ste dovoljno dobri čim ste sve te silne godine proveli zajedno u vlasti u Beogradu, a provodite sada na Starom gradu, pa imate koga da pitate, imate gde da im se obratite. Daj, molim vas, saznajte nam od tih silnih miliona koje uzimaju svakog meseca, kako vi kažete, vi to jako dobro znate, koliko može da se kupi tačno onih Rendž Rovera Autobiografi? Mislim da bi to svaki građanin Srbije danas voleo da zna.

polako.Gospodine Arsiću, možda su vas to učili na tom fakultetu koji ste završili, ali nikako da nam kažete koji je.Ja bih vas molio da vi kažete koji ste to vi fakultet završili, pošto se već predstavljate kao ekonomista, stekli ste diplomu na pragu šeste decenije života, ekonomski ste ekspert u SNS-u, epohalne stvari iz ekonomije govorite, ja sam već najavio da ću vas predložiti za nobelovu nagradu za ekonomiju.Ali, da sad završimo ovaj deo. Vi tvrdite da REM stotine miliona dinara svake godine uplaćuje u državni budžet. To je laž gospodine Orliću. Uplaćivao je nekad i 180, ali ste vi onda regulisali sistem, onda ste vi povećali budžet REM-a, pa je onda taj deo sredstava koji se uplaćuje u budžet iz godine u godinu sve manji.Evo, na primer, 2016. godine je bio 184 miliona, a 2017. godine je bio 18 miliona. Deset puta manji, a u ukupnom iznosu preko 160 miliona. Razlika između toga što je naplaćeno, u čemu je? U kvalitetu. To je ono što vi kažete da plaćate za nerad, za kriminal, za kršenje zakona i za podržavanje Đilasa i Šolaka. Vi ste se upetljali kao pile u kučinu, ne znate šta ćete. Čas kritikujete REM, čas pričate da imate snage, čas nemate snage, čas dobro birate, čas ne birate dobro. Vi ste odgovorni za katastrofalno stanje u državi, za katastrofalno stanje u oblasti informisanja, a da je katastrofalno, pa to ne tvrdim ja, to tvrdite vi ceo dan. Kolega Šaroviću, moje skromno znanje iz ekonomskih nauka kaže sledeće, ako ne mrdnete iz Beograda, a napišete da ste doputovali iz Vranja i da se tamo vraćate po završenoj sednici, onda dobijete deset hiljada To je iz ekonomskih nauka, a ono iz pravnih nauka, mislim da je to krivično delo prevare u najmanju ruku.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Baš je to zanimljivo, ustanete i sami ponovite ono što smo i mi rekli, da se više od sto miliona uplati državi,

i baš recimo taj REM, kada planira 120 miliona, pa uplati 180 i nešto, kako ste lepo primetili, to je samo valjda pokazatelj da se državi vratilo više, je li tako?Sad, tako?Sad, ja pitah malopre za jednu računicu, ali izgleda da je bila previše složena. Dakle, verovatno neka konverzija iz dinara u evro tu računicu ometa i čini stvari dodatno komplikovanim, pa da pojednostavim, evo, može samo u evrima. Od tih 450 miliona evra, koliko ste zajedno onomad sa Đilasom obračunali za most na Adi, znači samo ćemo evrima da se krećemo, koliko može da se kupi Rendž Rovera Autobiografi od kojih svaki po komadu, koliko vidim u novinama, ja to u životu još nisam video, ali verujem ljudima, košta 140 hiljada. Mislim da bi građanima to bilo interesantno da čuju i da saznaju.Konačno, ti vaši, ne znam da li samo poslovni ili politički partneri, sa kojima ste zajedno na Starom gradu, mislim na Đilasa i mislim na Šolaka, pošto vidim pozivaju da se na Starom gradu blokira na izborni dan svako ko hoće da izađe na izbore, pošto pozivaju da se spreče izbori, da se uzurpiraju institucije, a kažu da će vam doći onda u podršku, kad to uradite zajedno, Boško Obradović sa svojim dverašima i ostali, da vas brane. Da li planirate i tom prilikom da učestvujete u njihovim nedelima, ako se samo usude da te stvari rade? Mislim da će to biti jako dobar odgovor građanima, šta da misle, kako da cene svakoga od nas. Nas naravno prema tome što smo doprineli da demokratije i slobode bude više nego ikada, pa i da spustimo izborni cenzus za političke veličine koji sede sa druge strane, da im život bude još dodatno lakši, na osnovu toga što smo dozvolili da medijski uslovi zaista budu, pa neretko nemogući, ali za koga? Za nas, jer nemamo nikakav problem da živimo sa tim, jer smo tako velike autokrate i tako veliki diktatori, ili možda ti neki drugi koji očigledno pored toga što se dobro razumeju u markirane automobile luks klase imaju nameru da kada se negde dočepaju vlasti da je drže pošto po to i po svaku cenu, pa makar to značilo da uništavaju demokratiju u ovoj zemlji. Mislim da bi to takođe bilo važno da građanima objasnimo danas.(Nataša Sp. Jovanović: Zahvaljujem, predsedavajući.Pre prelaska na dnevni red, želim da apelujem na vas, predsedavajući da imate razumevanja za ozlojeđenost prethodnog govornika, najpoznatijeg Vranjanca sa Starog Grada. Naime, on je u Beogradu osvojio na poslednjim izborima 19.000 glasova, a to vam je nešto malo više od 2%. Kada imamo u vidu da je cenzus smanjen na tri posto onda je jasno…. **Veroljub Arsić** Molim, koleginicu Jovanović, da mi ne dobacuje da sam debil, da će mi počupa mikrofon i polomi naočare. Molim, vas koleginice Jovanović. **Aleksandar Marković** Danas kada raspravljamo o kandidatima za članove Saveta REM-a mi možemo reći da su ispunjeni svi uslovi i obaveze iz dijaloga vlasti i opozicije, a u kome su posrednici bili predstavnici Evropskog parlamenta. Unapređenje izbornih uslova je nešto čime se SNS ponosi i danas otvoreno možemo da kažemo da su izborni uslovi u Srbiji najbolji od uvođenja višestranačkog sistema.Dakle, izmenili smo tri zakona, Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, Zakon o javnim preduzećima kako bi postigli jednak tretman svim učesnicima u izbornom procesu, kako bi zabranili tzv. funkcionersku kampanju i Na stranu, predsedavajući što su ovi zakoni nasleđeni iz perioda dosmanlijskog režima, pa je pravo pitanje kako to da su ti zakoni bili dobri kada su oni vršili vlast, ali dobro, to je za neku drugu raspravu.Dalje, birački spisak je u potpunosti ažuriran i transparentan i slobodno možemo reći da je najtačniji od uvođenja višestranačja u Srbiji. Dalje, uveli smo mogućnost da građani u svakom trenutku mogu da izvrše proveru da li se nalaze u biračkom spisku. To mogu da urade lično, to mogu da urade u elektronskim urade u elektronskim putem.Uveli smo i dodatnu novinu, a to je da će građani nakon izbora moći da izvrše uvid u izvod iz biračkog spiska i vide da li su izvršili svoje glasačko pravo.Dalje, pravo.Dalje, formirali smo nadzorni odbor Narodne skupštine za kontrolu medija i to je takođe dobro pitanje za mnoge parlamentarne većine u Srbiji pre SNS zašto nisu u godinama dok su vršili vlast formirali ovo telo, a imali su i političku mogućnost za to, imali su i zakonsku mogućnost za to, ali ih to tada nije interesovalo. Tada su ih zanimale neke druge stvari.Dalje, stvari.Dalje, izmenili smo izborne zakone i u delu gde se smanjuje cenzus neophodan za ulazak u parlament, kako bi omogućili svim relevantnim političkim akterima na političkoj sceni Srbije da budu zastupljeni u Narodnoj skupštini iako to ide direktno na štetu SNS. Možda će neki imati predstavnike i posle narednih izbora ako promene svoju retoriku i ako promene svoje javne nastupe zato što želimo da omogućimo svim političkim akterima zastupljenost u Narodnoj skupštini i da vratimo politiku u parlament gde joj je i mesto.Jednostavno želimo da upristojimo političku scenu Srbije i danas kada izaberemo, verujem do kraja večeri da ćemo izabrati, nedostajuće članove REM-a, mi sa ponosom možemo da kažemo da smo ispunili sve uslove i zahteve koje smo imali, kako od opozicije, tako i od stručne javnosti, tako i od onih nazovi stručnjaka iz nevladinih organizacija itd.Jedino, što još postoje neki ako ih je svaki dan sve manje i manje, zato što imaju snažan uticaj na medije, pa preko njih najavljuju bojkot predstojećih izbora a iza toga se krije unapred pripremljen alibi za izborni debakl. Lakše im je da proglase bojkot, nego da učestvuju na izborima i oni to znaju. Na stranu što lažu da će bojkotovati, jer, evo, kako vidimo Đilas će izaći na izbore sa onom svojom organizacijom „1 od 5 miliona“. Mnogi od njih se ovih dana intenzivno pripremaju za lokalne izbore, itd.Tu vidimo da su sve vreme zapravo lagali, kada su pričali o izbornim uslovima, jer i juče je njihov glavni jurišnik, Boško Obradović, u TV duelu rekao, odnosno priznao ono ono što je njihov osnovni i jedini uslov, njihovog izlaska na izbore, a to je nekakva prelazna ili tehnička vlada u kojoj će i oni da učestvuju. Može, ali u nekoj drugoj državi.Ponavljam za kraj predsedavajući, SNS ne želi da išta zatamni blistavu pobedu koju očekujemo na ovim izborima i zato insistiramo da imamo najbolje moguće izborne uslove, najtransparentniji mogući postupak, koji niko neće moći da ospori nakon izbora, čak ni ovi koji su sami sebe isključili iz izbornog postupka.Zahvaljujem predsedavajući. Jevtović Vukojičić. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije,

građani na demokratskim izborima, tu volju pokazuju i svoj glas daju onima kojima veruju, onima koji su iza sebe ostavili svoje rezultate, onima koji građanima govore istinu, onima koji ne lažu, onima koji grade puteve, a ne voze se privatnim avionima, onima koji su otvorili fabrike, onima koji su zaposlili građane, onima koji razvijaju Srbiju od severa do

sa dužnom pažnjom i poštovanjem prilazi i ceni.U tom cilju, u tom smislu, nama apsolutno nije bilo teško da kroz argumente i činjenice razgovaramo u međustranačkom dijalogu i unapredimo sve one uslove koji se tiču boljeg izbornog procesa.Jedan od uslova i to je zadnji, koji se tiče unapređenja izbornog procesa, sem onih zakona koje smo doneli u decembru mesecu, a u decembru smo i izabrali tri člana Saveta REM, danas je pred nama predlog da izaberemo još dva člana REM i na taj način sa pet novih članova REM, biće kompletirano i ukupno devet članova i nadamo se da će svi članovi REM u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima na najbolji mogući način, a taj najbolji mogući način je pre svega, odgovoran, obavljati i vršiti svoje nadležnosti koje im po zakonu pripadaju.Ono što želim da istaknem je takođe da je SNS možda jedna od retkih koja je najjača trenutno na političkoj sceni, ali naš predsednik Aleksandar Vučić, nije se nosio samo mišlju,

i da još i neke druge partije i mnoge druge partije u stvari, kojima građani budu dali poverenje, uđu u politički život da ovde u Narodnoj skupštini, kroz jedan demokratski proces, kroz pluralizam raznih ideja, kroz ukrštanje činjenica, dođemo do najboljeg rešenja, a najbolje rešenje to je Srbija i građani Srbije.Sem smanjivanja izbornog cenzusa koji jeste, pre svega državnički potez našeg predsednika Aleksandra Vučića, jer on naravno može da šteti samo najvećoj političkoj stranci, a to je SNS, došlo je i do povećanja kvote učešća žena od 40%. Tu smo takođe pokazali kao Narodna skupština, kao parlament da možemo jedan predlog zakona koji je predložila narodna poslanica Gordana Čomić, članica Demokratske stranke Srbije, a koju je predsednica Narodne skupštine uvažila i uvrstila u dnevni red Narodne skupštine i za koji zakon je ogromnu podršku dao i naš predsednik Aleksandar Vučić, pokazali smo da možemo da razgovaramo i da smo jedinstveni, kada je u pitanju povećanje kvota žena na izbornim listama, kako na lokalu, tako i na republičkim izborima.Narod zna zna da razlikuje istinu od laži. Narod zna da razlikuje rad, red i odgovornost od nerada i haosa. Narod poštuje institucije. Narod ne poštuje siledžije i one koji koji bi na ulici da rešavaju pitanje demokratije. Zato na predstojećim izborima, građani će podržati politiku Aleksandra Vučića, reda, boljeg života svakog građanina Republike Srbije i bolje Srbije. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. 2. člana i tada je SRS imala svoj predlog, a to je bio gospodin Dragomir Antonić, najpoznatiji srpski etnolog koji je poznat široj javnosti i koji je od predloženih kandidata u tom momentu bio najbolji. Nažalost, očigledno da nije bio politički podoban, jer vi ste, iako tada niste imali svog kandidata, izabrali dva člana, čime ste obelodanili i ozvaničili upravo kroz taj izvor vašu koaliciju, koaliciju Vučića sa Čedom i sa onim autonomašem Čankom.Znači sa najvećim otpadnicima i izdajnicima srpskog naroda i pod uticajem, odnosno pod pritiskom raznih nevladinih organizacija koje su pod direktnom direktnom kontrolom zapadnih agentura koje promovišu laž da je u Srebrenici bio genocid.Sada bih postavila pitanje svim članovima REM-a. Zašto uvek izostaje njihova reakcija kada su u pitanju javne ličnosti koje u medijima govore da u Srebrenici bilo genocida? Zašto REM ne reaguje?Takođe, reakcija uvek izostaje kada se na javnom servisu kaže republika Kosovo.

reaguje.Istakla bih da je prof. dr Vojislav Šešelj na preko 3.000 strana u svom naučnom delu „U Srebrenici nije bilo genocida“ dokazao da genocida nije bilo i širom Srbije drže se promocije ovog dela, tako da će u subotu 15. februara biti održane tri promocije i to u Bajinoj Bašti u 12,00 časova, Ljubovija 14,30 i Mali Zvornik u 17,00 časova.Znači, vi ste i tada, prilikom prošlog izbora novih članova Saveta REM, a kasnije ću se osvrnuti na današnje kandidate za članove Saveta REM, ali i danas,

prilog tome da je vaš najvažniji partner u Novom Sadu, upravo Nenad Čanak, govori činjenica da Čankovi poslanici u Skupštini Vojvodine već tri godine ni jednom rečju ne kritikuju aktuelnu pokrajinsku vlast, kako ne bi izgubili privilegije koje uživaju u Novom Sadu. Podsetiću vas da je jedno od najvažnijih preduzeća, to je vodovod i kanalizacija, da upravo vodi Čanak i njegova LSV. Vi za to kažete, Vi za to kažete, a nemate nikakvo nikakvo drugo razumno objašnjenje da se radi o nekakvoj komunalnoj koaliciji, jer ni vi ni Čanak ne znate kako svom članstvu i građanima Srbije da objasnite prirodu ove koalicije.Iz biografije današnjih kandidata, ja ću govoriti o dva kandidata, to je Slobodan Cvejić i Slaviša Grujić. Možemo videti da ispunjavaju uslove, ali i da su politički podobni. Međutim, mi bi malo dopunili ove biografije biografije određenim podacima i građanima Srbije još jednom pokazali da su ovo politički izbori, odnosno i dokazali bi vezu LSV i SNS.Naime Slobodana

Njega je naime njegov kolega Vladimir Ilić optužio da je u svojoj knjizi „Socijalna ekonomija“ bez navođenja preuzeo tekstove, grafikone i tabele iz knjige „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite zapadnom Balkanu“.Vladimir Ilić je kao član Kadrovske komisije Filozofskog fakulteta trebalo da pred komisijom obrazloži unapređenje Slobodana Cvejića u zvanje redovnog profesora i tada je javnost upoznata o ovom plagijatu.Drugi

Znači sve ove informacije koje smo izneli o predloženim kandidatima samo dokazuju naše prethodne tvrdnje, odnosno dokaz su bliske saradnje Vučića i Čanka. Nas čudi SNS koja tvrdi da je orijentisana nacionalno, kako da sarađuje sa Čankom čiji je prvi koalicioni partner Aleksandar Odžić koji se zalaže za rušenje ustavnog poretka Republike Srbije i stvaranje republike Vojvodine. To je nešto što možete pročitati u njegovom stranačkom programu.Takođe bih podsetila da je Čanak i sam bio protiv donošenja Ustava Republike Srbije, za koji kaže da guši autonomiju Vojvodine i da se otvoreno zalaže za priznanje Kosova, za koje kaže citiram „Kosovo nije Srbija nego prostor na kome žive neki ljudi koji imaju zaokruženu državnu celinu i da promoviše laž da je u Srebrenici bio genocid“. To je vaš koalicioni partner, pa nas zanima kako ćete to građanima Srbije da objasnite. Zahvaljujem. u ovom trenutku, zaista moram da reagujem sa pitanjem kako ćete vi građanima Srbije da objasnite da citirate Vladu Ilića koji sticajem okolnosti moj sugrađanin, jedan od glavnih ideoloških faktora LSV, koga podržavate koga podržavate u osudi profesora Cvejića iako je cela akademska javnost, ceo univerzitet, Filozofski fakultet, Društvo sociologa, pobilo tvrdnju Vlade Ilića da se radi o plagijatu. To je javni dokument, bavite se pisanjem žute štampe.Vlada Ilić, inače intelektualno veoma dominantna ličnost što se same pameti tiče ali ne i morala. Poznat je po ovim stvarima, izuzetno važan kada je u pitanju spletkarenje, inače jedan od najboljih prijatelja upravo ovih o kojima vi sada govorite, o Ligi socijaldemokrata Vojvodine, trebali bi da znate da je on, maltene, čitav program Liga socijaldemokrata Vojvodine osmislio, dizajnirano i puno pomogao da stranka ima stavove kakve ima.Prema tome, čudna su ta dva aršina. Vi to treba da objasnite, mi nemamo šta da objašnjavamo.

da je u jednom momentu bio optužen za plagijat? Vi ste ti koji su u koaliciji sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, a ne mi.Naš stav je jasan. Naš program je jasan i mi to nikada ne menjamo.Zahvaljujem.

Ako citirate Vladu Ilića i to koristite kao argument za napad na jednog časnog profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, onda vam svaka čast.

Nije osuđen nego je medijski prozvan od strane svog kolege. Vrlo je neprijatno kada neko, iz ko zna kojih razloga i kakvih pobuda protiv čoveka sa kojim radi pokrene takvu vrstu nemoralnog pisanja i optuživanja. Međutim, već sam vam rekao, Savet Univerziteta, Filozofski fakultet, Društvo sociologa, svi su se ogradili od izjave profesora Ilića i podržali profesora Cvejića. Prema tome, ne znam šta bi više objašnjavao, nikakvim optužbama i nikakvim osudama, niti može biti osuđen. Na kraju krajeva, gospodin Cvejić je to sam objasnio. Trebali ste pročitati tekst do kraja, nemojte samo naslov, molim vas.

u prethodnom periodu smo imali više puta prilike da slušamo optužbe nekih predstavnika opozicije na račun SNS kako smo mi ti koji biramo stranačke naše partnere za članove REM.

opozicije sami ne znaju šta hoće. Najpre su tražili da se popune tri upražnjena mesta za članove Saveta REM, zatim da se smene svih devet članova REM, iako je u tom trenutku bilo samo šest članova REM. Po tome je poznat Zelenović, kada je

jer on stoji iza svoje odgovornosti, rada i doslednosti. Svakako, u tome prednjači naš predsednik Aleksandar Vučić, koji iz dana u dan svojim delima pokazuje koliko radite, a ne šta pričate.Skoro je u holu Narodne skupštine jedna naša koleginica iz opozicije rekla kako svi, a neću da kažem njeno ime, zato što bi ona smatrala da je jako bitna i važna u politici, politici, da svi građani Srbije traže smenu članova Saveta REM.Draga moja koleginice, ne traže građani Srbije smenu članova REM, već traže bolji životni standard, traže sigurnost, razvoj ekonomije, političku stabilnost zemlji i napredak u svakom smislu te reči, a to im u stvari pruža naš predsednik Aleksandar Vučić i SNS.Takođe, čuli

ishitreni izbori članova za Savet REM, da su predlagači neke fantomske organizacije, da su to prorežimski kandidati. Naravno, kada treba da se dođe ovde i priča, on se pojavi na pet minuta, kaže šta misli i ode, a istina je sasvim nešto drugo.Sva četiri kandidata koja su bila

Svima njima želim puno uspeha, doslednosti, samostalnosti i nezavisnosti u radu. Ko god da je član Saveta REM, radiće onako kao što je do sad radio, pošteno i dostojno ovoj zemlji. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice Kostić.Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.Izvolite, kolega Saviću. Dame i gospodo narodni poslanici, vidim da se polako puni ova sala, što znači da će za veoma kratko vreme biti izabrana dva nova člana REM.Bez obzira o kakvim ljudima se radi i bez obzira na, da kažem, neke prateće zakone koji su doneti u ovom smislu, nisam siguran da će ovo sve doprineti boljem stanju u našim elektronskim medijima. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog činjenice da u ovoj oblasti postoji masa evropskih zakona i propisa koji praktično uvode ogromna ograničenja. Kažem, pored najbolje volje ovih ljudi koji bi hteli nešto da urade, to jednostavno neće biti moguće. Ne kaže se džabe – tamo gde počinje tuđa sloboda, tu se završava vaša.Medijski radnici, novinari, medijski delatnici su ljudi od posebnog značaja za svako društvo i za svaku državu i dobar medijski delatnik nije i ne treba da bude izvršitelj nečijih naloga, ne treba da bude ni tragač za senzacijama. Jednostavno, njegov posao je taj da njegove informacije, koje on plasira, narod učine boljim. To vam je slično slično kao sa doktorom. Dobar doktor je onaj čija terapija deluje delotvorno na pacijenta, a ne onaj doktor koji uzima jeftine lekove, propisuje pacijentima i posle ih naplaćuje skuplje, bez obzira kakve kakve posledice bile na tu temu.Dakle, želeli mi to priznati ili ne, uticaj medijskih delatnika na stanje nacije, na građanstvo je i te kako veliki i te kako značajan.Ne tvrdim da neke stvari koje su loše u medijskoj sferi da to neki ljude rade svesno, ali da li to radili svesno ili nesvesno, posledice onoga što oni rade, naravno, ne mogu se nikako

u svakom slučaju i stvaraoci i umetnici, a stvaranje pod određenim pritiskom sigurno neće dati ništa dobro. I stvaranje za neku nagradu, za „7. jul-sku“, „AVNOJ-evsku“, bilo koju drugu nagradu, takođe, ne može doneti ništa dobro, stvaralaštvo mora da bude slobodno.Međutim, slobodno.Međutim, danas imamo i mnogo tipova stvaralaštva, odnosno medijskih delatnika čije stvaralaštvo negativno utiče na naciju. Jednostavno rečeno, kvari narod i naciju, pogotovo našu omladinu. Iako ne možemo uticati na to, ne možemo propisivati nekome kojim stvaralaštvom će se baviti, mi možemo uticati na to kakvo stvaralaštvo, šta će od toga moći biti dostupno javnosti ili šta neće moći biti dostupno javnosti. Upravo to je posao Regulatornog tela za elektronske medije i o tome mora da se vodi mnogo računa.Starije računa.Starije generacije pamte vreme kada je u društvu vladala gotovo totalna cenzura. Međutim, i pored te cenzure, znači, ideološke cenzure koja je vladala u komunističko socijalističko vreme, prosečan gledalac, prosečan stanovnik, konzument tih medija nije srozavan time, nego čak, naprotiv, on je uzdizan. Iz kog razloga? Zato što se tad vodilo računa da novinari, spikeri, izveštači da budu stvarno ljudi od karijere, ljudi koji znaju svoj posao. Iako ništa drugo, ako ne u ideološkom smislu, onda su, kažem, ljude i narod uzdizali u onom pismenom smislu. Opismenjavali su ljude kako treba da se izražava, kakva je dikcija i kako sve ostalo.Članovi ostalo.Članovi REM treba da budu ljudi od integriteta, ljudi koji znaju svoj posao i ljudi koji imaju savest i ljudi koje neće moći niko da potkupi. Međutim, nisam siguran da među ovim kandidatima koje danas treba da biramo ima takvih

etnologu Dragomiru Antoniću, ali iz nekakvih razloga, nama neznanim, taj naš kandidat je otpao i njegovo mesto su zauzeli drugi kandidati. Zato i ne čudi što, recimo, imamo situaciju kakvu imamo, evo, danas na dan Svetog Trifuna, koji je vrlo značajan srpski praznik. Naše mlade generacije znaju da je to već Sveti Valentin, a to mi stariji ne pamtimo. Znači, to nije bilo u to vreme.Ne čudi ni činjenica što, recimo, na Svetog Luku imamo „Noć veštica“ i sve druge stvari. To je posao kojim treba da se bave članovi REM. Nisam siguran da su oni u stanju da taj posao odrade.S druge strane, Srbija je zemlja čiji veliki broj stanovnika, sunarodnika živi van njene teritorije, u BiH, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i da ne pominjem Rumuniju, Mađarsku itd, ali na nacionalnoj televiziji ne možete čuti mnogo toga o životu, stanju tih ljudi.Mi na RTS imamo svakodnevno „Beogradsku hroniku“. Nisam Beograđanin i nemam ništa protiv toga, ali trebalo bi da se uvede i hronika Srba iz regiona, pa jedan dan o Srbima iz Republike Srpske, jedan dan da se govori o Srbima iz Federacije, drugi dan o Srbima iz Crne Gore, iz Republike Srpske Krajine, sa područja današnje Hrvatske i, naravno, obavezno bi bilo, trebala bi biti jedna rubrika koja će izveštavati o životu ljudi, odnosno naših ljudi, sunarodnika sa teritorije KiM.Međutim,

treba sačuvati našu dijasporu, jer te interaktivne medijske veze su najbolje sredstvo za očuvanje identiteta jednog naroda i očuvanje njegovih veza. Zahvaljujem, kolega Saviću.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, raspravljamo već čitav dan o izboru članova Saveta REM-a, regulatornog tela koje treba da

kada je jedna ovakva tema dnevnog reda i tačka dnevnog reda, malo i kolege narodni poslanici izađu iz okvira diskusije i počnu da pričaju o medijskim slobodama koje su u Republici Srbiji.Već uveliko, nekoliko godina unazad, čini mi se, maltene od prvog dana od kada je SNS došla na vlast, spominje se diktatura i medijski mrak koji su u Republici Srbiji.

zabranu slobode okupljanja. Svedoci smo da, iako su skupovi koje organizuju Dragan Đilas,

jer za to da oni tvrde da je Republika Srbija pod diktaturom SNS, Aleksandra Vučića, svaki građanin može da sazna iz medija, a ne na nekakvim tajnim sastancima da je zaista neka diktatura u pitanju.Ono što meni najviše smeta jeste činjenica da nama o diktaturi govori Dragan Đilas, govori Šolak, govori bivši režim,

uhapsi i provede u pritvoru skoro dve godine, kao kada je to bilo za vreme Borisa Tadića, Đilasa, Šolaka i ekipe? Znači, skoro dve godine je čovek proveo u pritvoru i onda to nije bila diktatura, a danas može svako maltene da napiše šta god hoće, da kaže šta god hoće, da poziva na ubistvo predsednika Republike, Aleksandra Vučića, i da kaže još kako smo mi to pogrešno razumeli i da ne znamo šta radi.Možemo da pričamo pričamo i, kao što je uvaženi kolega Marijan Rističević govorio, oko prekograničnih televizija, oko načina njihovog rada itd,

da pojedinim televizijskim stanicama, koje ne koriste javne resurse, bude privremeno suspendovan rad? Nije. To se u Srbiji nije desilo,

Počeli su da pričaju o nekoj cenzuri u medijima, pa kada im je neko rekao – znate, ali kako ćete da kažete da ima cenzure kada niko ne menja tekstove koje novinari napišu? Možda se pravno-birotehnički usaglasi, izvrši se gramatička korekcija, i tu se završava. Onda su izmislili novi pojam.Voleo bih da mi neko objasni, da mi da definiciju šta to znači autocenzura. Znači, novinara, izveštača, niko ne sprečava da napiše, ne prete mu nikakve sankcije i on namerno piše drugačije nego što to vidi ili želi. Po meni Po meni je to neshvatljivo.Većinu novinara smatram za poštene i hrabre ljude. Ne ove kao što su ovaj Ćulibrk i osnivač osnivač tabloida itd. Pustite to. To nema veze sa životom. To nisu nikakvi novinari kada se zaklanjaju iza šifre da su bolesni, a da ne bi odgovarali za ono što napišu. li je to novinar? On ne stoji iza one reči koju napiše, ne stoji iza onog teksta koji je objavio zato što kaže – ja sam lud. Znači, nikakve cenzure, nikakve diktature, nikakve zabrane ili ograničenja slobode govora.Sad

svih tih težnji da se u Srbiji predstavi diktatura pojedini članovi REM-a, koje je birao još bivši režim, nisu kršili zakon. Ne mogu to da kažem, ali je najgore što nisu sprovodili zakon i sprovodili ovlašćenja koja su im data zakonom za jednu jako ozbiljnu za jednu jako ozbiljnu temu u društvu, kao što su elektronski mediji.Ne daj Bože da je bilo ko od narodnih poslanika, nećemo o ministrima da pričamo, to tek, spomenuo ili pokrenuo postupak da se bilo ko od njih razreši zato što ne radi svoj posao kako treba, Aleksandar Vučić, SNS bili bi predstavljeni kao diktatori, a Srbija da je još uvek u 18. ili 19. veku po diktaturi. Da budemo svesni, u tom okruženju živimo.Ne bi to toliko smetalo, jer znate ne mogu to ovi sa strane da predstave tako Srbiju da nemaju ekipu koja će to da radi u Srbiji, od naših građana, kojima država nije ta koja je važna, kojima ni građani nisu važni, ni njihove komšije im nisu važne, a to su baš Šolak, Đilas i ta ekipa koji su plodno tle za pravljenje priče da je u Srbiji jedna diktatura. Pravili su jednu atmosferu u društvu kako je Srbija u medijskom mraku i kako zbog toga ne mogu da izađu na izbore. Šta je problem? Kažu – problem je REM. Šta hoćete sa REM-om? Da budu posmenjivani. Rekoh – oni su vaši. Nema veze, posmenjujte Nismo mi nikoga smenili, članovi REM-a su sami podneli ostavke, verovatno razočarani što su uporno branili i Đilasa i Tadića i celu tu ekipu 10 godina unazad, pa ih sad još i napadaju što ih brane i što ne rade svoj posao, pa naravno da će da podnesu ostavke.Onda dolazimo do toga sada imamo ovo na ovoj sednici, a onda se pojavljuju kolege iz bivšeg režima, bivšeg bivšeg režima, sadašnje opozicije, koji kažu – pa vi ne znate da birate.Evo ja sada tvrdim - taj koji se predstavlja da je toliko popularan, pametan i sposoban, ja njega na njegovom Dorćolu ću da pobedim i vezanom rukom i vezanom nogom, a on meni u mom Požarevcu ne može ni da su mi ni ruke, ni noge i usta zapušena. Toliko o tome kako oni znaju da vode državu.Znate šta, lako je govoriti iz opozicije da šta god da kažete nikome ništa ne odgovarate, šta god da uradite nikome ne odgovarate zato što ste uradili. I onda valjda taj manjak odgovornosti ih tera, nedostatak odgovornosti da pričaju i lupetaju sve i svašta, jer ih baš briga od toga šta oni govore građanima Srbije neće biti ni lošije, neće biti ni bolje. Mogu da pričaju šta god hoće.Sada smo u jednoj situaciji kada je u pitanju REM da biramo nove članove Saveta. Međutim, hajde i da konačno i taj novi REM počne da obavlja funkciju zbog koje je zakonom i osnovan. Ne mogu kablovske televizije da budu te koje kreiraju mišljenje javnog mnjenja, a ne mogu da budu ti koji učestvuju na tržištu, a nemaju saglasnosti i dozvole za rad naših nacionalnih institucija.Pa

Šta će ovde? Neka ide tamo.Evo prenosićemo program besplatno iz svakog njihovog studija koji nije tamo, ali za ovaj ovde ne može. Za ovaj ovde mora da se registruje televizija po našim zakonima. Za ovaj ovde mora da se plaća porez po našim zakonima, a ne da mi se Šolak, Đilas i ostali bogate i još pričaju kako je neko drugi krao građane, a nisu oni. Ne može.I ovi iz bivše opozicije, iz bivšeg režima, iz bivšeg režima, ja se izvinjavam građanima koji prate sednicu Narodne skupštine, iz opozicije, pa nemoj više nas da napadaju što su pomagali Draganu Đilasu

pa sada kada niste završili posao više im i ne trebate.Da raščistimo i sa tim, da konačno REM počne da radi svoj posao u punom kapacitetu, ne sada u krnjem sastavu, sada konačno prvi put posle nekoliko godina radi u punom kapacitetu, da počne da radi svoj posao kako treba, kablovski operateri neka se bore za tržište, nemam ništa protiv. Moraju da poštuju nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije. Ako će da se bave i emitovanjem programa, moraju da registruju televizije, odnosno druge izdavače u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ako neće, daleka im lepa kuća. Ako neće da odu, obezbedićemo im trajni smeštaj u Republici Srbiji, ali zatvorenog tipa. Pošto na listama više nema prijavljenih, nema nikog ni po članu 96. na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem pretres o listi kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 14. februar 2020. godine, sa početkom u 17.40 časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda